Nastavljamo sa sjednicom. Idemo na treću točku dnevnog reda. - Prijedlog Zakona o zaštiti potrošača, prvo čitanje P.Z.E. br. 613. Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primisli ste poštom. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona članak 144. do 150. poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Ustav, poslovnik, politički sustav, Odbor za gospodarstvo, razvoj i obnovu, Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Odbor za europske integracije. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Državni tajnik Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Cijenjene dame i gospodo saborski zastupnici dozvolite da vas u par riječi ukratko upoznam sa Prijedlogom zakona o zaštiti potrošača. Kao što vjerujem se slažete sa mnom zaštita potrošača je područje od javnog interesa i kao takav važan je segment razvoja funkcionalnog tržišnog gospodarstva. Zajedničko obilježje modernih demokratskih država je zaštita gospodarske slabije strane, odnosno potrošača u poslovnim transakcijama na tržištu. Dakle, zaštita potrošača je civilizacijska stečevina razvijenih demokracija uređenih tržišta i sustav vrijednosti u stalnom razvoju. Republika Hrvatska započela je postupak stvaranja pravnog temelja koji svim građanima, odnosno potrošačima osigurava primjerenu zaštitu i to donošenjem Zakona o zaštiti potrošača iz 2003. godine. Dinamičnost ovog područja, brze promjene na tržištu, kao i obveze Republike Hrvatske vezano za usklađivanje zakonodavstva sa zakonodavstvom Europske unije razlozi su koji iziskuju da se postojeći zakon iz 2003. godine koji uređuje područje zaštite potrošača dodatno poboljša i dogradi, a u cilju postizanja visoke razine zaštite potrošača. Iz tog se razloga pristupilo izradi novog Zakona o zaštiti potrošača umjesto novele, tj. izmjena i dopuna zakona. Naime, u odnosu na Zakon o zaštiti potrošača iz 2003. godine izmijenjeno je preko 70 članaka. Dok je uvedeno oko 40 potpuno novih. Predlaganje izmjena i dopuna zakona bilo bi u ovom slučaju nesvrsishodno i nerazumljivo, a što bi moglo dovesti do poteškoća u njegovoj primjeni. Ovaj je zakon jedan opći propis kojim je utvrđen okvir sustava zaštite potrošača. Da se interesi potrošača štite još i nizom drugih propisa kao što su primjerice Zakon o obveznim odnosima, Zakon o hrani, Zakon o trgovini, Zakon o općoj sigurnosti proizvoda, Zakon o normizaciji, Zakon o energiji, Zakon o telekomunikacijama, Zakon o komunalnom gospodarstvu i drugi propisi. Tri su osnovna razloga donošenja novog Zakona o zaštiti potrošača. Prvi razlog je poboljšanje postojećih odredbi zakona za koje se u trogodišnjoj primjeni važećeg zakona uočila potreba za poboljšanjem i to na temelju učestalih upita potrošača, udruga za zaštitu potrošača, trgovaca i njihovih komorskih interesnih udruženja, a sukladno raspravama provedenim između tijela državne uprave, strukovnim udruženjima trgovaca, udrugama za zaštitu potrošača, neovisnim stručnjacima, predstavnicima akademske zajednice, uključujući i korištenje stručne pomoći stranih konzultanata iz CARDS programa 2002. Drugi bitan razlog je daljnje usklađivanje zakonodavstva glede odredbi kojima su 2003. godine prenesene u hrvatsko zakonodavstvo smjernice Europske unije vezane uz zaštitu potrošača. Međutim, tijekom primjene identificirane su određene pravne praznine u odnosu na pravnu stečevinu Europske unije, a šta se ovim zakonom dodatno usklađuje. To se odnosi prvenstveno na smjernice o isticanju cijena, smjernice o potrošačkim kreditima, te smjernice o prodaju na daljinu. Treći razlog je daljnje usklađivanje zakonodavstva Republike Hrvatske sa zakonodavstvo Europske unije u ovom području. Republika Hrvatska je u obvezi uskladiti se sa tri smjernice koje do sada nisu bile dio nacionalnog zakonodavstva. I to smjernica vezana za prodaju potrošačima financijskih usluga na daljinu, npr. usluge kreditiranja, osiguranja, platnog prometa i slično koja se sklapa putem telefona, elektroničke pošte, kataloga itd. Ta smjernica prenesena je člancima 55. do 69. prijedloga Zakona o zaštiti potrošača. Sukladno odredbama ove smjernice trgovac je obvezan potrošaču u slučaju sklapanja ugovor o financijskim uslugama na daljinu unaprijed u pisanoj formi dati obavijest davatelju financijske usluge financijskoj uslugi, o financijskoj usluzi koja je predmet ugovora, daljnjim pojedinostima ugovora te načinu rješavanju sporova. Isto tako potrošač ima pravo da u roku od 14 dana od sklapanja tog ugovora raskine isti bez navođenja razloga. Smjernica vezana za sudske naloge za zaštištu interesa potrošača prenesena je člancima od 130. do 140. Prijedloga Zakona o zaštiti potrošača. Sukladno ovim odredbama daje se ovlaštenje osobama koje imaju opravdani interes za kolektivnu zaštitu potrošača, to su razne udruge, Državni inspektorat, da se pokrene postupak pred tijelima u drugoj državi na teritoriju Europske unije, a radi zaštite kolektivnih interesa potrošača u Republici Hrvatskoj. Treća smjernica vezana za nepoštenu poslovnu praksu trgovaca prema potrošaču prenesena je člancima 106. do 114. a kojom se ujedno zamjenjuje odredbe o zavaravajućem oglašavanju u odnosima između potrošača i trgovaca. Predloženim odredbama preuzimaju se pravila u slučaju ne poštene poslovne prakse trgovaca prema potrošačima, uključujući i nepošteno oglašavanje čime se izravno nanosi šteta gospodarskim interesima potrošača, a sve s ciljem zaštite potrošača. Ovim odredbama zabranjuje se nepoštena poslovna praksa koja podrazumijeva zavaravajuće radnje i propuštanje te agresivnu poslovnu praksu. Ovim odredbama u hrvatski pravni sustav uvode se i neki novi pojmovi, izričaji koji do sada nisu bili dio nacionalnog zakonodavstva kao što je npr. agresivna poslovna praksa, poziv na kupnju, uređene profesije, pravila postupanja trgovaca i sl. Neke od novina novog Zakona o zaštiti potrošača odnose se na sveobuhvatniju zaštitu potrošačkih prava u vezi sa proizvodima koji imaju nedostatak, odnosno u veću zaštitu prava uz jamstveni list, propisivanje uvođenja obveze edukacije o zaštiti potrošača u programe osnovnih i srednjih škola, uvođenje mogućnosti izvan sudskog rješavanja potrošačkih sporova, jača zaštita potrošača prilikom organiziranih akcijskih prodaja te niz drugih mogućnosti bolje zaštite potrošača. Osim toga novim zakonom se obvezuju trgovci da potrošačima omoguće podnošenje pisanih prigovora, zatim pojačane odredbe koje predviđaju dodatno obrazovanje djece i mladih o zaštiti potrošača. Nadalje, u cilju što učinkovitije zaštite potrošača novim zakonom pojačana je uloga i nadležnosti državnog inspektorata u nadzoru provedbe te su isto tako povećane kazne u slučaju prekršaja. Tako je gornja granica sa 100 tisuća kuna povećana na 200 tisuća kuna. I na kraju. Na predloženi se način želi postići cilj, a to je da se u Republici Hrvatskoj uspostavi kvalitetan sustav zaštite potrošača te da se zaštita potrošača približi standardima kakvi postoje u državama članicama a kako bi se zaštitila gospodarski slabija strana u poslovnim transakcijama tržištu, tj. potrošače. Hvala vam na pažnji. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem državnom tajniku. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Odbor za gospodarstvo, razvoj i obnovu. Odbor za gospodarstvo, razvoj i obnovu Hrvatskoga sabora na 53. sjednici održanoj 24. siječnja razmotrio je prijedlog Zakona o zaštiti potrošača koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 21. prosinca 2006. godine. Odbor je temeljem članka 67. Hrvatskoga sabora o navedenom prijedlogu zakona raspravljao u svojstvu matičnog radnog tijela. Uvodno je predsjednik Odbora upoznao prisutne na pisane materijale koji se odnose na različite podnositelje, a vezani su za primjedbe na tekst ovog zakonskog prijedloga. Odbor je raspolagao primjedbama, prijedlozima i mišljenjima na predloženi tekst prijedloga zakona pravobraniteljice za djecu Republike Hrvatske, Udruge dalmatinski potrošač Split, Društvo potrošač iz Zagreba, gospodina Tomsilava Lončara tajnika Saveza udruga za zaštitu potrošača Zagreba i Hrvatske gospodarske komore. U uvodnom obrazloženju predstavnik predlagatelja istaknuo je razloge podnošenja ovog zakonskog prijedloga. Temeljita zakonska regulativa je svakako jedan od najvažnijih preduvjeta za zaštitu potrošača. Kada se govori o ovom zakonskom prijedlogu treba istaknuti tri osnovna razloga njegovog donošenja. To su usklađivanje sa direktorima Europske unije koja se odnose na prodaju na daljinu, financijskih usluga potrošačima, sudske naloge za zaštitu interesa potrošača te sankcioniranje nepoštenih poslovnih djelovanja trgovaca prema potrošaču kojom se zamjenjuju odredbe o zavaravajućem oglašavanju. Osim navedenog, kao drugi razlog je istaknuto dodatno poboljšanje zakonske regulative u vezi već do sada preuzetih sedam direktiva Europske unije. Kao treći razlog istaknuta je činjenica da je do donošenja prethodnog zakona 2003. godine njegova primjena uvjetovala mijenjanje odredaba 80-tak članaka i ugrađivanje 40-tak novih te se slijedom navedenom predlagatelj odlučio za podnošenje novog zakonskog teksta, a ne za izmjene i dopune postojećeg zakona. U raspravi koja je uslijedila, svi sudionici su se suglasili s činjenicom da je važeći zakon trebalo poboljšati te da je predloženi zakonski tekst uglavnom dobro napisan. Predstavnica pravobraniteljice za djecu, posebno je istaknula da se mora spriječiti agresivno ponašanje dijela oglašivača jer su djeca ciljana skupina od svoje najmlađe dobi pa tako već dvogodišnjaci pronalaze način uvjeravanja roditelja da im se kupi ono što žele, a trogodišnjaci prepoznaju brendove i proizvode na policama. U smislu navedenoga članka, članak 114. prijedloga zakona koji nabraja postupke koji predstavljaju agresivnu poslovnu praksu treba dopuniti na način da se zabrani oglašavanje na mjestima u kojima pretežito borave djeca i to na način da se zabrani takav tip oglašavanja kojom se djecu izravno navodi da kupuje i oglašava jednog proizvoda ili na nagovaranje svojih roditelja da im taj proizvod kupe kao i oglašavanje koje prouzrokuje ili bi moglo prouzročiti tjelesnu, duševnu i drugu štetu djeci. Na članak 121. prijedloga zakona koji govori o nositeljima zaštite potrošača iznesena je primjedba zbog toga što među inim nema izvršnih tijela. Na članak 123. prijedloga zakona koji govori o tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, koja su dužna sustavno promicati zaštitu potrošača, traženo je pojašnjenje riječi: "podupirati", djelovanju Udruga za zaštitu potrošača. Članak 127. stavak 7. koji govori o savjetovalištima za zaštitu potrošača nije dovoljno precizan jer se ne zna kakva je mreža savjetovališta na području Republike Hrvatske. U članku 128. prijedloga zakona treba utvrditi rok u kome će biti doneseni nastavni planovi i programi osnovnog i srednjeg školovanja koji trebaju sadržavati osnovna znanja o pravima i obvezama vezanim za zaštitu potrošača. Predstavnica predlagatelja istaknula je da nedvojbeni interes, ravnomjernosti zaštite potrošača potreban je na razini čitave države te da je sustav zaštite potrošača novi sustav u Republici Hrvatskoj

između ostalih i zato što uređuje dio materije kojim je uređen Zakon o obveznim odnosima. Ukazano je i na činjenicu da je daleko više upita vezanih za primjenu ovog Zakona bilo od strane trgovaca. Svakako treba istaknuti da je upućivanje ovog zakonskog teksta u proceduru prvoga čitanja najbolji put za donošenje kvalitetnog zakona. Dana je i primjedba na članak 23. ovog Prijedloga koji govori o pružanju javnih usluga, a one se odnose na potrebu preciznijeg uređenja i taksativnog određivanja na koje se javne usluge misli. Predstavnica predlagatelja odgovorila je da je složenost teksta određenih dijelova Zakona uvjetovana direktivama EZ, Europske zajednice. Nakon provedene rasprave Odbor je jednoglasno odlučio Hrvatskom saboru predložiti sljedeće zaključke. Pod jedan, prihvaća se Prijedlog zakona o zaštiti potrošača. Pod mišljenja, primjedbe i prijedlozi iznijeti u raspravi kao i pisane primjedbe dostavljene Odboru upućuju se predlagatelju da ih uzme u obzir prilikom izrade Konačnog prijedloga Zakona. Hvala U ime Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav uvaženi zastupnik Bošnjaković. Izvolite. predstavnici ministarstva, kolegice i kolege. Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora na 72. sjednici održanoj 23. siječnja 2007. godine raspravio je Prijedlog zakona o zaštiti potrošača koji je predsjedniku Hrvatskog sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, 21. prosinca 2006. godine. Odbor je Prijedlog zakona raspravio na temelju svoje nadležnosti iz članka 57. Poslovnika Hrvatskog sabora. Odbor je u raspravi upoznat i s primjedbama pravobraniteljice za djecu Republike Hrvatske na Prijedlog zakona. Odbor je u raspravi podržao rješenja iz Prijedloga zakona, posebice ona kojima se usklađuje zakonodavstvo Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Nakon rasprave Odbor je jednoglasno sa 7 glasova za predložio Hrvatskom saboru da donese sljedeći zaključak. Prihvaća se Prijedlog zakona o zaštiti potrošača. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja izneseni u raspravi o Prijedlogu zakona na sjednici Hrvatskog sabora i njegovih radnih tijela uputit će se predlagatelju radi izrade Konačnog prijedloga Zakona. Prelazim na raspravu po klubovima. U ime Kluba HNS-a, uvaženi zastupnik Dragutin Lesar. Hvala lijepa, poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Želim vjerovati da mi neće zamjeriti što ću svoju raspravu ili prvu rečenicu započeti temom koja nije vezana na Zakon jer želim s ovog mjesta uputiti zahvalnost i pohvale Službi za odnose s javnošću Hrvatskog sabora koja je nakon kraćih priprema uspjela održati obećanje i sa sinoćnjim danom započela prijenos zasjedanja Hrvatskog sabora putem Interneta. Što je izuzetno dobro jer nas sada građani, ne samo Hrvatske nego diljem svijeta, mogu pratiti tijekom cijelog dana. I želim vjerovati da će i software izdržat sve testove koje prethode u tom zahtjevnom poslu. A zahvaljujem se i kolegi Bošnjakoviću jer smo Pravilnikom o javnosti rada, još prije 2 godine ako se ne varam, stvorili normativnu osnovu za uvođenje Internet prijenosa. Zakon o zaštiti potrošača, to mi je dilema, ili Zakon za otvaranja i zatvaranja poglavlja pregovora s Nakon pomnog iščitavanja Zakona još uvijek nisam siguran da je ovaj Zakon namijenjen zaštiti hrvatskih potrošača i obrazložit ću zašto. 4 milijuna građana otprilike je zainteresiranih građana za ovaj Zakon. Zaštita prava potrošača ne ovisi o tome ili najviše ovisi o tome da li oni znaju svoja prava jer nijednu interesnu skupinu, većinsku ili manjinsku, ne možemo zaštititi ako oni sami nisu upoznati sa svojim pravima. Razumiju li potrošači jezik ovog Zakona? U raspravi o Nacionalnoj strategiji za zaštitu potrošača naglašavali smo činjenicu da one ne predviđa niti je do sad ikad provođena nacionalna kampanja informiranja potrošača o njihovim pravima, o njihovom informiranju mjesta gdje oni mogu zaštiti svoja prava, kome, kada ili gdje se obratiti da bi provjerili da li im je pravo povrijeđeno ili ne. I koji su zakonom predviđeni putevi da uskraćeno ili povrijeđeno pravo potrošača bude vraćeno, zaštićeno, nadoknađena šteta. Nažalost, ni ovaj Zakon se time ne bavi ili ne u dovoljnoj mjeri ali ima i nekih drugih problema. U obrazloženju Zakona na stranici 3, predzadnji stavak piše da predlagatelj ovaj Nacrt prijedloga Zakona upućuje u Sabor. Je li ovo nacrt prijedloga ili prijedlog zakona? Piše nacrt prijedloga. Mislim da bi čišćenje tekstova zakona između faze nacrta i prijedloga trebalo iščitavati, otklanjati i takve pogreške kao što je ova. Međutim, ono što me posebice s jedne strane zabrinulo, a s druge strane obradovalo je pasos odmah iza toga koji kaže. U primjeni Zakona o zaštiti potrošača na konkretne slučajeve pokazalo se da su njegove odredbe manjkave, te da se značajni dio postojeće regulative neovisno o tome što je u njoj cijeli niz slabosti i nedorečenosti ne provodi. Što koči ostvarivanja temeljnih prava potrošača. Dakle, predlagatelj je konstatirao da i postojeći Zakon o zaštiti potrošača u Hrvatskoj koji imamo ne provodimo. Unatoč toga što je imao manjkavosti nismo ga provodili što koči zaštitu prava potrošača. Ovaj Zakon također se 99% slučajeva koncentrirao na regulativu odnosa, ali ne i na institut nadzora i zaštite. ako je predlagatelj konstatirao da i postojeći zakon nismo provodili što nam je sad činiti? Da li ćemo ovaj novi Zakon provoditi ako potrošače ne educiramo o njihovim pravima, ako u Hrvatskoj ne razvijemo mrežu savjetovališta koja će biti na usluzi građana i ukoliko ne pojačamo nadzor? I najbolji zakon, bilo koji za korisnike tih prava ne znači ništa ako se ne provodi, a i loš zakon u dobar nadzor brze i jake sankcije ima veće koristi od odličnih zakona bez nadzora i provedbe. Druga mi je dilema da li je u izradi ovog Zakona sudjelovalo vijeće za zaštitu potrošača osnovano po starom zakonu pri Ministarstvu gospodarstva koje je savjetodavno tijelo ministru za područje zaštite potrošača i u kojem sjedi ako se ne varam 6 predstavnika udruga zaštita potrošača koji su iznijeli niz prigovora na proceduru pisanja teksta, raspravu o zakonu i završni tekst koji je došao danas pred nas. U obrazloženju zakona nema ništa o tome pa bi molio odgovor od strane gospodina državnog tajnika kad će se javiti za riječ. S obzirom da je prvo čitanje pokušat ću nekoliko konkretnih sugestija i prijedloga predstavniku predlagatelja dati u vjeri i nadi da ih neće shvatiti politikantski nego dobro razumjeti. Članak 5. upućuje potrošače da je njihovo pravo svaki proizvod kojega kupe ili uslugu koje dobe, a tehnički je neispravan vrati trgovcu uz obavezu trgovca da mu zamijeni novim uređajem. Koliko građana Hrvatske to zna? Što rade trgovci? Šalju vas u servisere jer imate garanciju. Ne zamjenjuju proizvode u trgovini i odbijaju zamijeniti proizvod sa greškom neispravnošću ili bilo čemu drugom. Kad bi potrošači znali ovo svoje pravo i kada bi stotine tisuća građana koristilo to svoje pravo nema te inspekcije koja će izvršiti takav pritisak na trgovce kao što su potrošači u realizaciji ovog svog prava iz članka 5. zakona. točka 7. i 8. maloprodajna cijena mora biti napisana na proizvodu, odnosno ambalaži što je jako dobro, ali sad ovaj nesretni ili na prodajno mjesto proizvoda. Odite u markete, uzmite proizvod, ispod na polici je cijena i barkod i dođete na blagajnu na polici piše 20 kuna, a kad blagajnica očita barkod onda je 24 kune. I što sad? Zašto ili na mjestu prodaje? Pa cijela Europa ima propis o tome da cijena mora biti na proizvodu, a ne ili polici. lobi, strani trgovački lanci izvršili pritisak jer pisanje i cijena naljepnica na proizvod traži zapošljavanje još dva, tri čovjeka, a oni i škrtare i štede i zašto bi pisali cijene na proizvode. Dosta je na police, a to što na polici je jedna cijena, a na barkodu druga cijena, ma kaj ima veze, …/Govornik se ne razumije./… vas to skužiti kad kupite 20 artikala. Kako ćete iskontrolirati? Trgovac mora cijenu istaknuti na način da ne ošteti proizvod, jako dobro. Dobro da ne piše a po mogućnosti da etiketu zalijepi na deklaraciju, onu deklaraciju koja je napisana fontom od 4, koju možete pročitati samo sa mikroskopom. Koliko proizvoda ste kupili dosad gdje vam je na deklaraciji na hrvatskom jeziku bila naljepnica sa cijenom? Posebice na onom dijelu deklaracije gdje je pisalo upotrebljivo do? Jeste primijetili da na uvoznim prehrambenim proizvodima cijena je najčešće nalijepljena upravo tamo gdje je napisan rok uporabe? I formalno je sve u redu. On ima deklaraciju, piše rok upotrebe, ali je slučajno na to mjesto naljepnica sa cijenom. to mjesto naljepnica sa cijenom. Dakle, molim vas lijepo, nema ili na prodajno mjesto. Na proizvodu. I što je to prodajno mjesto? Dalje. Članak 40.: "Sredstvima daljinske komunikacije nije dopušteno sklapati ugovore o prodaji lijekova, medicinskih i veterinarskih proizvoda te eksploziva." A oružja, pištolja, sačmarica, repetirki? Dakle, eksploziva ne, ali oružja da. Lijekova ne, ali otrova da. Da li sredstvima daljinske komunikacije u Hrvatskoj se može prodavati otrovi? Lijekovi se ne smiju, to piše, a otrovi? Eksplozivi se ne smiju, to piše, a oružje? To ne piše. Ako ne piše onda je dozvoljeno. Zabranjeno je ostavljanje oglasnih poruka i materijala na kućnim vratima i ulaznim vratima stana potrošača kao i u poštanskim sandučićima ako je takva zabrana na njima jasno napisana, članak 17. Predlagatelj od građana Hrvatske traži da kupuje naljepnice na koje će napisati molim vas nemojte mi stavljati smeće u poštanske sandučiće. Zašto? A zašto ne piše samo ako je izričito dozvoljeno odlaganje reklamnog materijala? Zašto građane prisiljavati da ističe zabranu teroriziranja sa papirnatim otpadom kojega kasnije o svom trošku mora zbrinjavati jer je to smeće nakon što ga pročita? Taj papir ide u smeće ako nemamo organizirati odvojeno prikupljane otpada. I kaže: "Na ulaznim vratima stana ili kuće." Znate što onda rade kad stavite naljepnicu na poštanski sandučić? Onda vam reklamne materijale odlažu u ogradu, u rupe na ogradi i nisu prekršili zakon jer nisu stavili u sandučić nego pokraj sandučića između dvije letve na ogradu ili nabace preko ograde u dvorište i nisu prekršili ni stari ni ovaj Zakon neće kršiti. A da bi što više toga razdijelili onda ide stazom i ovako samo bacaju u dvorište jer su oni podijelili kvotu koju su dobili. To kaj treba to čistiti, pobirati poslije koga briga, ali Zakon im to sad dalje omogućuje. Članak 41. Uporaba telefona bez ljudskog glasa i posredovanja (automatskih govornih automata) ili telefax uređaja u svrhu sklapanja ugovora dopušteno je samo uz prethodnu suglasnost potrošača. Pazite! Nazove vas telefonski automat da vam daje reklamu i vi mu morate prvo dati dozvolu da vam automat daje reklamu. Ali ako vas s druge strane je čovjek koji vam govori, ne trebati dati dozvolu, suglasnost prethodnu da vas putem telefona terorizira s reklamom. Kako automat more tražit suglasnost prethodnu? Ali istovremeno nema zabrane za slanje masovnih elektronskih poruka. Elektronska pošta ne traži se prethodna suglasnost primatelja. Znate zašto? Zato što je najčešći pošiljatelj masovnih elektronskih reklamnih poruka T.com. T.com je taj koji je najčešći a to mu je zakon omogućio, koji vas svaki dan zasipa sa svojim reklamama. A ovim zakonom je predviđeno da on kao operater mora zaštititi korisnike Interneta od slanja masovnih poruka. Ali njegov softver propušta njegove reklamne poruke jer predlagatelj zakona nije shvatio da operater isto može biti trgovac koji potrošaču nudi neku svoju uslugu ili proizvod. Članak 58. Saslušajte me pažljivo. Obavijest o financijskoj usluzi koja je predmet ugovora sadrži, ukupnu cijenu koju je potrošač dužan platiti za tu uslugu, uključujući sve poreze, pristojbe, naknade i ostale troškove odnosno kad točan iznos ukupne cijene nije moguće utvrditi elemente za izračun ukupne cijene koju omogućavaju potrošaču da sam utvrdi cijenu. Trgovac ne može utvrditi i izračunati cijenu pa će super potrošač to sam izračunati. I završavam sa odredbom o savjetovalištu za potrošače, članak 127. Koliko savjetovališta za zaštitu potrošača Hrvatska država danas ima? Gdje su ona locirana i koliko ćemo ih imati kada ovaj zakon usvojimo? Ako mogu samo jedno pitanje? Zna li netko u Vladi Republike Hrvatske koliko je uzoraka hrane prilikom uvoza, na ovlaštenim graničnim prijelazima od strane nadležnih inspektora uzeto za kontrolu?

Poštovani gospodine potpredsjedniče! Uvaženi kolega Lesar je netočno rekao vezano oko kupnje i nabavke oružja zbog toga što se oružje može nabaviti jedino ako se ima odobrenje nadležne Policijske uprave a to pitanje je riješeno Zakonom o oružju a ne Zakonom o potrošaču. Hvala.

njihovom uslugom, imam brojne primjedbe korektnosti radi, većina te neželjene pošte dolazi izvan Hrvatske. To su uglavnom one reklame, to svi znate, koje dobijaju e-mailove za razno-razne medikamente odnosno za razno-razno pranje novca. Mislim, korektnosti radi i upravo T.com je taj koji ima jedini poslužitelj u Hrvatskoj e-maila koji ima ugrađene dosta dobre …/Govornik se ne razumije./… filtere. Iako velim i sama imam brojne primjedbe. Ja bi voljela da o tome razgovaramo kod Izvješća o radu Vijeća za elektroničke medije koji ima upravo to za nadzirati. Već drugu ili treću godinu za redom o tome uopće ne govorimo tako da korektnosti radi mislim da ste pogriješili u ovom navodu ali da ima o tome prilike raspravljati ima. U ime kluba SDP-a, uvažena zastupnica Gordana Sobol. Gospodine potpredsjedniče, predstavnica ministarstva, kolegice i kolege zastupnici! Pa kao što je to u onom svom obrazloženju prijedloga zakona rekao državni tajnik zaštita potrošača jeste važan elemenat svakog demokratskog društva i stečevina tržišnog gospodarstva. No, kako su pokazala iskustva puno razvijenijih država i onih koji već stoljeće i više imaju tržišno gospodarstvo u ovom području kada je u pitanju zaštita potrošača tzv. tržišna samoregulacija nije dovoljna već je potrebno postaviti kako bi se to zgodno kaže, jasna pravila igre, nadzor i ograničenje monopola. Republika Hrvatska se člankom 74. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju obvezala da će svoje zakonodavstvo prilagoditi zaštiti potrošača te je još 2003. godine donesen Zakon o zaštiti potrošača koji je i danas na snazi a negdje ako se sjećate početkom 2005. donijeli smo i Nacionalni program za zaštitu potrošača ili strategiju o kojoj smo već negdje polovinom prošle godine i raspravljali o njihovom prvom izvješću. U tom nacionalnom programu mi smo između ostalog zacrtali i da će ovaj Zakon o zaštiti potrošača ali i svi ostali zakonski akti koji su trebali biti, a pobrojani su uredno u nacionalnom programu biti gotovi tijekom tijekom 2005. godine, negdje od 1. kvartala do 4. kvartala 2005. godine. No, u ovom prijedlogu zakona na stranici 4. piše da je zatražena i odobrena odgoda pa onda je naravno i pitanje kako to mi u nekakvim našim nacionalnim programima koji ovaj Parlament donosi usvajamo obaveze koje onda se kasnije prolongiraju i to kao što sam rekla odnosi se na sve zakonske propise i obveze iz domene zaštite potrošača. Na strani 6 obrazloženja prijedloga ovog zakona, piše da će se u ovom Saboru i ovim zakonom izvršiti dodatno usklađivanje s pravnom stečevinom što će razinu zaštite potrošača Republike Hrvatske uvelike približiti standardima zaštite u zemljama, članicama Europske unije. Prema mišljenju nas u klubu SDP-a sve što će se ovim prijedlogom zakona, a nadamo se da će on ipak i doživjeti određene izmjene do drugog čitanja dakle, sve što se ovako kako piše u ovom prijedlogu zakona, postiže ovim zakonom, to je samo puko usklađivanje sa zakonskim odnosno sa pravnom stečevinom Europske unije. I odmah ovdje na početku u ime kluba stvarno molim da se ovaj zakon i nomotehnički uredi. U jednom dobrom dijelu koriste se izrazi koji apsolutni nisu primjereni hrvatskom jeziku i potpuno su ustvari i nerazumljivi odnosno u jednom dijelu i neprimjenjivi prema ocijeni nas u klubu SDP-a. Na strani dva u obrazloženju prijedloga ovog zakona kaže da je Republika Hrvatska, da je u Republici Hrvatskoj u srpnju 2005. započela operativna provedba projekta Europske unije CARDS 2002. jačanje kapaciteta na području zaštite potrošača i da taj projekat traje do 31.12.2006. godine. Kaže, on je ustvari bio fokusiran na nekoliko područja, usklađivanje zakonodavstva, institucionalno i administrativno jačanje, razvoj ljudskih potencijala, razvoj centralnog informacijskog sustava između Ministarstva gospodarstva, Državnog inspektorata i udruga za zaštitu potrošača te podizanje javne svijesti. Ajmo onda redom kako ovdje piše. Usklađivanje zakonodavstva. Pored toga što debelo kasnimo i sa ovim Prijedlogom zakona o zaštiti potrošača i ovdje treba posebno ponovno naglasiti. Nije smisao u pukom donošenju zakonskih propisa ili pukom mijenjanju postojećih zakonskih propisa već je smisao u provedbi donesenih zakonskih propisa. Dakle, samim donošenjem ovog zakona, usklađivanjem zakonodavstva što se Hrvatske tiče apsolutno se ništa neće promijeniti. Nadalje, institucionalno i administrativno jačanje. U kom smislu? Je li to to famozno Vijeća za zaštitu potrošača kao što je već rečeno kao savjetodavno tijelo ministra? Što ono može? Koliko je jako? Koliko je sudjelovalo i u izradi ovoga prijedloga zakona? Tko osim udruga potrošača uopće znaju da to savjetodavno vijeće kao jedno tijelo ministra postoji? Da li su to sudovi časti pri Hrvatskoj obrtničkoj komori ili Hrvatskoj gospodarskoj komori? Je li to Odjel za zaštitu potrošača pri ministarstvu? Da li su to neke institucije koje sam sad nabrojila kojima se mogu potrošači obratiti ako su na neki način zakinuti? Ili smo to sve prepustili udrugama potrošača? A onda vam se dešava kao što imate na web stranici udruge potrošača da ta udruga čeka već sada u siječnju mjesecu na upite koje su poslali u vezi vraćanja ambalažnog otpada i to čeka odgovor iz i ministarstva ali i iz Fonda za zaštitu okoliša, pa je onda i to na neki način jedan mali primjer kako se i sa razine države dakle i sa razine najviših državnih institucija odnosimo upravo prema civilnom društvu odnosno udrugama kojima smo ustvari prepustili po meni brigu da vode brigu oko samih potrošača. Što je sa inspekcijama? Koliko su same inspekcije ekipirane? Koliko je na primjer sanitarnih inspektora i drugih inspektora uopće zaposleno u zadnjih nekoliko godina jer koliko se ja sjećam i to stoji zapisano u našem nacionalnom programu, ali u onom prvom izvješću nismo dobili odgovor na to pitanje. Koliko se naplaćuje postupak kontrole prehrambenih artikala i koliko to uopće u Hrvatskoj ima smisla? Ako se sjećate možda godinu ili dvije je bio onaj jedan slučaj gdje su u jednom prehrambenom proizvodu pronađeni nedozvoljeni sastojci a onda kad je to ustanovljeno onda je ta roba povučena ali onda nitko nije htio objaviti ime proizvođača. Nadalje, razvoj ljudskih potencijala, ne znamo na što se to odnosi. Razvoj centralnog informacijskog sustava, nemamo informacije koliko, u kom smislu i da li je uopće nešto po tome učinjeno. Podizanje javne svijesti, kako, kojim načinima, s koliko sredstava. Hoćemo li to postići, na primjer evo za koji dan ćemo imati vjerojatno na dnevnom redu Odluku o proglašenju 2007. godine godinom edukacije potrošača i u toj odluci ako ste možda pogledali mi ćemo vjerojatno donijeti tu odluku i vjerojatno će biti podržana od svih klubova i unutra ćemo imenovati nekoliko nas iz redova saborskih zastupnika i zastupnica, nekoliko članova predstavnika Vlade i nekoliko članova udruga potrošača. Što će i sa čime, prvenstveno govorim s kojim financijskim sredstvima oni uopće moći napraviti nešto na podizanju bolje edukacije potrošača u Hrvatskoj? poznato je da otprilike u Hrvatskoj je tek oko 20% građana potrošača svjesno uopće svojih zakonskih prava. Ali nažalost, isto tako treba reći da ta svjesnost o zakonskim pravima u Hrvatskoj apsolutno nije dovoljna. Jer, ako je građanin i svjestan kao potrošač nekog svog prava i kad krene u ostvarivanje i bitku za ostvarenje tog svoga prava onda vjerujem vam ne treba posebno govoriti sa kakvim se sve preprekama susreće i šta sve mora proći pod naravno vrlo upitnim rezultatom Na temelju svega onoga što je do sada provedeno u Hrvatskoj, različitih nadzora koji su vršeni stanje u području zaštite potrošača daleko je najblaže rečeno od stanja zadovoljavajućeg jer kao što sam već rekla propisi su nejasni, nepotpuni, neprecizni i neprimjenjivi. Sa ovim prijedlogom zakona bojimo se da se na tom području neće previše toga riješiti i poboljšati. ne provodi se odnosno nedovoljno se provodi upravni nadzor nadležnih ministarstava nad provedbom propisa iz svog djelokruga, sporo se rješavaju prekršajne prijave i blage kaznene politike su, nedovoljne su ovlasti nadležnih inspekcijskih tijela koja trebaju provoditi inspekcijski nadzor u većini propisa. I naravno, kao zadnje ali i ne kao zadnje potpuna nedovoljna informiranost edukacija potrošača o njihovim pravima, još uvijek nedovoljna organiziranost potrošača na cijelom teritoriju Republike Hrvatske. Kad govorimo o ovome zakonu kao što sam rekla zakon je što se SDP-a tiče neprecizan. U nizu svojih elemenata ću kasnije posebno navesti jedno područje koje se odnosi na područje javnih usluga i to je nešto što mi se čini da naše potrošače pored onog dijela kupovine recimo prehrambenih artikala itekako i najviše interesira. Nadalje, mora nam svima biti jasno da ovim kad govorimo o potrošačima i korištenju različitih usluga ovaj zakon neće i ne rješava niti pitanje recimo monopola u području davanja pojedinih usluga, naročito kada su u pitanju i u domeni i lokalnih jedinica samouprave. Nadalje, ovaj zakon ne rješava niti nažalost još uvijek u Hrvatskoj izuzetno prisutno davanje usluga i naplata bez računa. Ja vjerujem da svi otprilike znate kada dođe, pogotovo se to odnosi na onaj dio kad se radi o različitim kućnim popravcima kad dođe majstor i u radnom vremenu izvan radnog vremena i kada naravno padne dogovor ako je bez računa onda ćemo evo, nećemo obračunati PDV ili ćemo smanjiti za određeni iznos. I to je jedno područje koje nažalost vrlo sivo da tako kažem, da ne kažem crno a nekakve procjene su da se ovdje obrne između milijardu i 2 milijarde kuna. Nažalost takva situacija odgovara barem za sada i onima koji usluge primaju dakle potrošači, ali i oni koji te usluge daju jer nažalost tu su barem za sada što se tiče države državni organi potpuno, potpuno bespomoćni ili si ne daju dovoljno truda da u tom području pokušaju neka pitanja riješiti. Ja bih samo još onda u ime Kluba htjela se osvrnuti, previše je primjedbi koje bi se trebale dati na ovaj Prijedlog zakona. Želim da glasi da kao Klub podržavamo primjedbe koje su išle na Nacrt prijedloga ovoga Zakona prije nego je ušao u vladinu proceduru i saborsku proceduru a koje su dale različite udruge potrošača te ih Klub SDP-a podržava i vjerujemo da će obzirom da su dostavljene i nadležnom Ministarstvu da će biti usvojene do izrade Konačnog prijedloga zakona. dakle htjela bih se posebno osvrnuti između ostalog na članak 9., stavak 7. koji govori o isticanju cijene proizvoda i na koji udruge udruge potrošača upozoravaju da je ovaj sada prijedlog kako stoji u zakonu lošiji od rješenja koje imamo u postojećem zakonu. Ne samo da je lošiji nego je direktno u suprotnosti sa direktivom, sa direktivama Europske unije te molimo predlagača da o tome vodi računa i da do drugog čitanja to izmijeni. Nadalje obavijest o proizvodu u članku 18. je dakle da je najveći nam problem kada želimo pročitati podatke o proizvodu naročito i posebno kada je riječ o prehrambenim proizvodima ili proizvodima za čišćenje, higijenu i neka istraživanja koja su rađena pokazuju ustvari da 40% potrošača smatra da su deklaracije nerazumljive i nejasne. 20% potrošača svaki puta koristi, smijali se mi ili ne povećalo kada kreće u kupovinu. Za 15,3% potrošača je teško čitljivo ono što piše na deklaraciju, a otprilike 12% potrošača traži veća slova na deklaracijama a nekakvi samo otprilike 3 do 4% potrošača je zadovoljno sa načinom na koji je, su prezentirani podaci o proizvodi. I konačno htjela bih još posebno se osvrnuti na članak 23. koji govori o tome što se podrazumijeva pod javnim uslugama. Molim vas pročitajte taj članak 23., 1. stavak u kojem postoji mogućnost manipulacije, proizvoljnog tumačenja što je to ustvari javna usluga jer kaže nekakvu definiciju veli, a onda naročito ističu opskrbu električnom energijom, toplinskom energijom, prirodnim plinom, opskrba pitkom vodom i odvodnja otpadnih otpadnih voda. Smatramo da je puno bolje rješenje i da bi trebalo u Konačni prijedlog zakona usvojiti prijedlog koji su dale udruge potrošača koje smo svi mi dobili, a dobio je i predlagač odnosno Ministarstvo gospodarstva. Zahvaljujem. U ime Kluba HSP-a uvaženi zastupnik Pero Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege predstavnici Vlade mislim da danas raspravljamo o veoma bitnom i važnom zakonu. Nadamo se da će nam zajednički cilj biti kako sustavno, znači zakonski urediti cjelovito i učinkovito punu zaštitu potrošača sa jedne strane, a sa druge strane moramo kad govorimo o ovoj materiji vidimo kako i na koji način zaštititi recimo i te prodavače poglavito u velikim trgovačkim lancima koji su u situacijama između potrošača i gazde kao između čekića i nakovnja. Kasnije ću vam reći puno tih negativnih primjera gdje u biti se taj dio što je riječ o sukobu između potrošača i gazde, vlasnika firme, između čekića i nakovnja se javljaju ti prodavači koji uvijek su ti koji su krivi ili su krivi samome potrošaču a onda gazda normalno u takvim situacijama ne prihvaća svoju odgovornost nego tu odgovornost prebacuje na prodavača koji ima negdje dvije tisuće, tri tisuće kuna. Znamo koliko radi. Tako da ima puno situacija da su zbog lažnih prigovora samih potrošača ti prodavači dobivali otkaz ili razno razne varijante. Zbog krađe recimo robe uvijek plaća, neće gazda prihvatiti taj dio koja su svjetska nego taj prodavač koji ima i nisku plaću mora nadoknaditi i sve ono što je ukradeno a gazda neće zaposliti određeni broj radnika koliko je potreban da bi to sve funkcioniralo. Znači ne treba raspravljati samo jednostrano u smislu zaštite potrošača jer i potrošači u pojedinim slučajevima mogu i zlonamjerno, neodgovorno tražiti nekakvu zaštitu svojih prava a u biti nije. No takvih situacija je normalno daleko manje od ovih situacija na koje plediram. Ovaj zakon da se znači konačno u Hrvatskoj sustavno i učinkovito uredi zaštita potrošača. Stoga je dobro da je ovaj zakon upućen u redovnu proceduru, da je riječ o prvome čitanju zbog činjenice da ovaj zakon ima dobro postavljeno deklaratorno što, kako bi trebalo biti, ali razrada nije takva. Deklaratorno su ciljevi u smislu zaštite potrošača dobro postavljeni, ali simulirajući same odredbe zakona vidjet ćemo i sami da ta zaštita kao takva kako je sad postavljena u zakon neće donijeti ono što je određeno u ciljevima i što bi htjeli i mi i svi hrvatski građani s jedne strane kao potrošači da se to i ostvari. Posebno je loše su riješene ove odredbe vezano oko inspekcijskoga nadzora, vezane oko ovlasti inspektora kad moramo sami simulirajte sve razno razne situacije do kojih se već dolazi u praksi i vidjet ćete da inspekcijske ovlasti su nikakve a poglavito je problem taj što se sve svodi mahom na pitanje pokretanja odgovarajućeg prekršajnog postupka, a i sami znamo kakva je situacija u prekršajnim sudovima i da negdje čak do 60% tih prekršajnih prijava inspektora završi u zastari. To je taj najveći problem. Zato je daleko pametnije razmišljati i o mandatnom kažnjavanju inspektora normalno i u zaštitu ovoga koga kažnjava da ne bi tu bilo zlouporaba, a u svim drugim situacijama ako je riječ o stavljanju razno razne robe bez deklaracije ili krivotvorene robe. varijanta je recimo ima deklaraciju jednu. To ste vidjeli da se događa i Europskoj uniji. Rok trajanja istekne, onda oni na tu robu koja je stara stave deklaracije nove kao da su vrijedeće. Znači, svim takvim situacijama je potrebno dati ovlast da se ta roba odmah izuzme izuzme iz prometa i zapečati na onaj način kako bi se spriječile takve razno razne situacije. I normalno nije riješeno ono što nije riješeno zbog odgode da Hrvatska je veliki uvoznik hrane. Ali na žalost uvozi se svega i svačega. Mi negdje godišnje uvozimo oko 12 milijardi kuna i deklaracije nisu odgovarajuće, a naše službe još ne provjeravaju kakvoću ili da li je ono sve što bi trebalo biti po deklaraciji unutra sadržano. Zbog toga se nadam da će se sve to popraviti i da ova oznaka P.Z.E. 613 neće oznaka 13 numerološki imali smo puno zakona koji je imao tu oznaku i na kraju ti zakoni su neslavno završili i nikad nisu bili u primjeni ili je provedba bila nikakva. Znači, samo smo deklaratorno utvrdili tako da se nadamo da ćemo ovaj put ova oznaka da neće nam imati negativno značenje. Sad moram kazati da mi kao potrošači, znači kao i većina hrvatskih građana vjerojatno svatko od nas može pobrojati veliki broj primjera i slučajeva gdje smo mi kao potrošači bilo da smo kupovali proizvode bez deklaracije, bilo da je proizvod oglašavan kao nešto kvalitetno, kao nešto što vrijedi a na kraju kad smo kupili vidjeli smo da to nije. Imali smo puno situacija da smo morali i sami reklamirati, ali na žalost nismo ništa u tome uspjeli. Ali svaki dan znači hrvatski građani se susreću sa tima problemima vezano za njihovu zaštitu kao potrošača i vezano za njihovo ostvarivanje prava. Ali ovdje kad govorimo o tome vidljivo je da u tome ne sudjeluju samo recimo razno razna trgovačka društva koja nisu, gdje su vlasnici privatnici ili da je riječ o obrtu ili drugim situacijama. Naši građani su na žalost izloženi i šikaniranju i od strane samih trgovačkih društava, gradova ili općina koje se bave komunalnim poslovima, pa čak u nekim slučajevima i od recimo Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje tako da ću vam pobrojati tih par primjera poglavito vezano za ovaj novi zakon ovršni. Vjerojatno i vi znate takvih primjera i vama se možda hrvatski građani tuže. Recimo sad je postalo aktualno da recimo Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje ide u ovršni postupak i to za neplaćanje dopunskoga osiguranja. Imam par slučajeva gdje je utvrđeno kao sa strane HZZO-a i znači kod bilježnika je predana ovrha da netko nije platio jednu ratu recimo 2002. godine. Ljudi kažu platili smo ali nismo čuvali uplatnice, jer je prvo plaćanje dopunskog osiguranja išlo da je svatko imao sam je plaćao, a nakon toga onaj tko je uposlen poslije su preuzele društva, tvrtke gdje već jesu zaposleni. Znači, to je situacija da baš država, tijela države eto nemaju točnu evidenciju ili čekaju taj trenutak. Znači, 2007. oni pokreću za 2002. godinu. Imam par slučajeva koja ću vam navesti gdje se tu odnosi mirovinsko osiguranje. Pričali su mi ljudi što mi liči na onu događaj koji je Kišon lijepo opisao u knjizi “Tita boli more“. On je imao problem sa plaćanjem struje jer je jednu ratu zakasnio i nikako nije mogao na zelenu granu doći, jer svaki put kad bi platio opet bi se obračunavala zatezna kamata. Taj je slučaj na hrvatski način je vezano za jednoga na žalost već je umro, pričao mi je njegov sin za jednoga umirovljenika koji je bio taksista i kojeg su prve godine nakon što je otišao u umirovljenje gdje je bilo sve čisto utvrdili da je ostao dužan 50 kuna. Onda on je to platio. Onda nakon toga su druge godine utvrdili ostao još pet kuna. Onda su utvrdili da je ostao kunu. Znači te varijante događaju se tu. Onda je poglavito kod tih ovrha nova situacija a opet vezano na onaj Ovršni zakon i kada sam ja 10 minuta tu šutio, kad sam znao što će takav Ovršni zakon proizvesti kakve učinke na žalost to se sad događa. Pazite, oni idu na ovrhu sad za varijante za tri, četiri godine da nije plaćen jedan određeni dio. To vam ide i elektra. To vam ide i ovaj dio stambeno, komunalno za plaćanje one zajedničke, za upravljanje zgradom one zajedničke naknade. Prema tome, kad govorimo o svemu tome moramo stvarno razmisliti da u ovome zakonu prije svega odredimo i te zastarne rokove. Da li ćemo imati i dalje zastarni rok? Onda u nekim propisima je to dobro kazano. Točno je određeno da je to tri godine. Prema Zakonu o obveznim odnosima ako nije određeno onda je to pet godina. Ali kažem, vidite koliko slučajeva i situacija postoji kako potrošači, znači hrvatski građani ne samo da su šikanirani, nego tu se obračunava sad pazite. Pazite, ovrhu vam vode javni bilježnici i on automatski zna da je, dobro imat ćemo danas i Zakon o javnom bilježništvu, on tu naknadu dobiva. Njega to ništa ne interesira. Ako se čovjek žali mora ići u postupak. Znači, prigovor ako uloži mora ići u postupak. Ali na žalost većina njih zna da je platila ali nema uplatnice koju je on čuvao godinu ili dvije, iz 2002. godine, recimo iz 2003. godine. Prema tome, o tome trebamo stvarno dobro razmisliti jer vidimo da šikanira potrošača, općine i gradovi odnosno komunalna društva koja su u vlasništvu općina i gradova ili čak institucije kao što sam rekao slučaj Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, kao što sam rekao ovaj slučaj Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Prema tome, tu je već vidljivo da trebamo cjelovito razmotriti svu tu problematiku, napraviti mehanizam, dodatno sve i simulirati sve ove slučajeve i prijedloge i primjedbe koje smo dobili i svi mi koje je dobio i sam predlagač bilo od razno raznih udruga, bilo od pojedinaca. Znači, napraviti zakon koji će biti i simulirani, koji će dati odgovore da se ovakve situacije vezano za ovrhu da se ovakve situacije vezane za šikaniranje potrošača da se ne događaju i napraviti sustav djelotvoran gdje ćemo ići na varijantu ne, nije svrha po meni uvijek kažnjavanja, ali tamo gdje je potrebno normalno mora se kažnjavati i primjenjivati mjere inspektori one koje će biti učinkovite u smislu da se takve ili slične situacije više ne događaju, a to je poglavito to je poglavito ona varijanta kad vi imate robu deklariranu kao nešto što čovjek hoće kupiti, a na kraju u biti kupuje nešto što uopće ta deklaracija ne odgovara onome što je čovjek kupio. Pa vezano i za deklarni rok, pa vezano i za isticane cijena, pa vezano recimo za razno-razne varijante koje vam se događaju. Gdje su normalni prijedlozi vi recimo sporite se sa HT-om za jedan telefonski račun, ali on vama onda isključuje i umjesto da se uvede pravilo ako se spori za taj jedan račun ovo sve drugo se treba redovito i normalno plaćati, a onaj dio ulazi u spor. Telekom i svi ti koji imaju monopol normalno prisiljavaju potrošača on im udaraju pravila igre i zbog toga mi koji jer smo tu u Hrvatskom saboru koji u takvim situacijama to trebamo točno regulirati da zaštitimo pravoga potrošača, kad su mu uskraćena prava. Ali da opet kažem, u svim onima varijantama i situacijama 10 slučajeva gdje su prodavači, trgovci u velikim lancima dobili otkaze zbog činjenice jer ih je netko prijavio, uložio je prigovor neodgovorni građanin, a to se uopće nije dogodilo. I gazda je jednostavno išao iz te situacije, dao otkaz tome prodavaču. Znači puno je situacija, puno je varijanti koji ukazuju kako i na koji način to riješiti. E sad je poglavito bitno u 1. članku, tzv. pojmovniku točno sve odrediti situacije, izdefinirati što je što tako da se na tako određenom pojmovniku mogu svi ti instituti razraditi i u smislu zaštite potrošača i u smislu davanja ovlasti inspekciji kako i na koji način postupiti u smislu primjene i provedbe zakona u djelo. Bilo je ovdje razgovora, čak neka rješenja vezano za isticanje cijena, označavanje su bolja u važećem zakonu nego što su u prijedlogu ovoga zakona.

Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovane kolege, predstavnici Vlade. Ovaj Prijedlog Zakona o zaštiti potrošača važan je dokument za građane Republike Hrvatske, jer se na taj način osigurava građanima primjerena zaštita njihovih interesa prilikom kupnje roba i usluga. Brze promjene koje se događaju na tržištu reflektiraju se i na potrošače pa je neophodno stalno praćenje kvalitete zaštite potrošača i proširivanje područja prioriteta provođenja politike zaštite potrošača. U dosadašnjoj primjeni Zakona o zaštiti potrošača pokazalo se je sve više manjkavosti i nedostatnosti odredbi i njihovo neprovođenje, što je praktično osporavalo ostvarivanje temeljnih prava potrošača. Najčešći nedostaci odnosili su se na neisticanje ili nepravilno isticanje cijena, nepotpune deklaracije proizvoda, neuvjerljivo isticanje roka trajanja, neisticanja uvjeta prodaje, neizdavanje računa, načina obračuna komunalnih, telekomunikacijskih usluga, neisticanje uvjeta prodaje. Osim nedostataka u provođenju postojećeg Zakona o zaštiti potrošača i promjena na tržištu i potreba usklađivanja hrvatskog zakonodavstva sa razinom zaštite potrošača u europskom zakonodavstvu nalagalo je donošenje ovoga zakona. a osnovna pitanja koja se uređuju zakonom su osobito isticanje cijena proizvoda i usluga, sadržaja, obavijesti i proizvodu, odnosno deklaracija, pojam javnih usluga, prodaja izvan poslovnog prostora trgovaca, prodaja putem kataloga, promidžbenih poruka, televizije, elektronične pošte i sl. A posebno što je značajno pitanje vezano uz agresivno oglašavanje upućeno djeci gdje se odredbe novog zakona bitno poboljšanje zaštitom prava i interesa djece. Donošenjem ovoga zakona bitno su poboljšana dosadašnja rješenja te se stvaraju povoljni uvjeti za unapređivanje i poboljšanje sustava zaštite potrošača. Dakle uređuju se nedorečenosti uočene kroz dosadašnju primjenu i realiziraju se usklađivanje sa pravnom stečevinom Europske razinu zaštite potrošača Republike Hrvatske približiti standardima zaštite zemljama članicama Europske unije. Detaljno elaboriranje o ovom zakonu smatramo da nismo, nema potrebe jer je manje-više puno toga razrađeno. I mi kao klub Hrvatske stranke umirovljenika podržat ćemo prijedlog ovog zakona u smislu njegovog odlaska u drugo čitanje. Hvala lijepo. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. U ime kluba HSS-a, uvažena zastupnica Ljubica Lalić. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege zastupnici. Pa temeljno je pitanje da li su potrošači u Republici Hrvatskoj zaštićeni i da li ih treba zaštiti. Odgovor je formalnopravno oni su zaštićeni i to Zakonom o zaštiti potrošača koji je donesen u rujnu 2003. godine. Stvarno i realno oni su nezaštićeni i izloženi su šikaniranjima jače strane u transakcijama na tržištu. Točno je da je zajedničko obilježje svih modernih demokratskih država zaštite gospodarski slabije strane u poslovnim transakcijama na tržištu. I upravo zbog toga nije nam potreban pritisak Europske unije, nego je to obvezni odgovor državne vlasti na potrebe svojih građana. Odgovarajući na potrebu građana 2003. ovaj Sabor donio je zakon kojem je politikom zaštite potrošača bio cilj. Iskorjenjivanje siromaštva, racionalno i učinkovito upravljanje, socijalna pravda, poštivanje ljudskih prava i dostojanstvo ljudske osobe i obitelji, uređeno socijalno tržišno gospodarstvo itd. itd. Za napomenuti je da je Hrvatska jedna od zadnjih zemalja u tranziciji koja je donijela ovaj zakon iako se njime štiti ama baš svaki građanin od Predsjednika države, narodnih zastupnika, premijera i svih drugih građana. Kada smo donosili zakon ukazali smo na potrebu njegovog provođenja jer ga ne donosimo zbog Europske unije nego zbog sebe i potrebe upravo naših građana. Sada nakon tri godine nakon stupanja na snagu imamo novi prijedlog zakona, a predlagatelj se ponovno poziva na potrebe usuglašavanja sa zakonodavstvom Europske unije, poziva se na iste ciljeve i optimistično gleda da će se upravo ovim zakonom oni postići. Istodobno konstatira da je sadašnjim zakonom postavljen pravni okvir za uspostavu sustava koji se sastoji od upravnih samostalnih i neovisnih tijela kojima je cilj izgradnja i sustavno ostvarivanje aktivne zaštite potrošača. U čemu je onda problem? Problem je u tome što se ovaj zakon kroz tri godine ne provodi, što koči ostvarenje temeljnih prava potrošača, njegovo dostojanstvo i gospodarski interes. To su riječi iz obrazloženja predlagatelja. Ako se pozitivni zakon tri godine ne provodi, kako možemo očekivati da će se primjenjivati ovaj koji je pred nama? Vlada umjesto da osigura provedbu zakona za što je dužna i obvezna, predlaže novi zakon i na taj način prolongira zaštitu prava svih nas jer novi zakon zahtjeva i novo vrijeme pripreme za primjenu. Zašto se pozitivni zakon ne provodi? Neki izvori govore zbog nedostatka provedbenih akata, dakle pune tri godine nadležno ministarstvo nije donijelo provedbene akte i za provedbu novog zakona također su potrebni provedbeni akti što zahtjeva i dodatno vrijeme. Prisjetimo se samo da je roku od godinu dana od dana stupanja na snagu zakona bilo potrebno donijeti Nacionalni program zaštite potrošača kojim se trebala sustavno kreirati politika zaštite i odrediti prioritete kao i mjere za njihovo ostvarenje. Naravno da program nije u roku donesen i glede zaštite potrošača izgubljena je cijela 2004. i cijela 2005. godina. Iz samo primjera ovog zakašnjenja, jasno proizlazi da ova Vlada je nezainteresirana da prioritetno zaštiti slabiju stranu u poslovnim transakcijama, a to smo svi mi. Daljnji primjer nezainteresiranosti vidljivi su iz realizacije državnog proračuna za 2004. i 2005. godinu te prvo polugodište 2006. godine. Za funkcioniranje sustava zaštite bila su predviđena i odobrena državna sredstva, ali ona su ostajala neutrošena. I sada kada se ova Vlada nalazi na kraju mandata i kada će potrošačima trebati položiti račune, građanima, dakle potrošačima, predlaže novi zakon samo zato da bi mogla građanima reći nije bilo vremena jer zakon je donesen tek u ovoj godini. Dakako da ne želimo glorificirati postojeći zakon. Ima on nedostataka i na njih smo ukazivali prilikom njegovog donošenja. Manjkavosti su kroz pune tri godine mogle biti popravljene, a sustav je do sada sasvim sigurno mogao i morao uhodano funkcionirati. Očito je da nije bilo političke volje na što ukazuje obrazloženje i samog predlagatelja koji kaže, citiram: "Potreba za donošenjem novog zakona uočila se tijekom analitičkog pregleda i ocjene usklađenosti zakonodavstva Republike Hrvatske za područje zaštite potrošača s europskim zakonodavstvom u poglavlju 28 'Zaštita potrošača i zdravlja', kada su identificirana neusklađena područja Republike Hrvatske, Republika Hrvatska preuzela je obvezu usklađivanja s jasno utvrđenim rokovima izloženim pregovaračkom stajalištu za ovo poglavlje, tj. četvrti kvartal, četvrti Protekla je 2006. godina i umjesto u zadnjem kvartalu 2006. godine zakon ćemo imati polovicom 2007. godine unatoč preuzetoj obvezi prema Ni tu nema dosljednosti. Nadalje, predlagatelj je locirao odredbe koje su se najčešće kršile, to su odredbe koje su se odnosile na isticanje cijena proizvoda i pružanje usluga, odredbe koje su se odnosile na isticanje cijena pri oglašavanju, odredbe koje su se odnosile na deklariranje proizvoda te odredbe koje se odnose na reguliranje javnih usluga. Za očekivati je da je Vlada s posebnom pažnjom pristupila poboljšanju upravo ovih odredbi koje su se najviše kršile. Čini se da to ipak nije tako. Tako primjerice u stavku 7. regulira da maloprodajna cijena mora biti napisana na proizvodu, odnosno ambalaži ili na prodajnom mjestu proizvoda. Kupac, tj. potrošač ima pravo pouzdano znati cijenu proizvoda koji želi kupiti. Ova odredba mu to ne jamči jer trgovac ima pravo istaknuti cijenu i na prodajnom mjestu. Na taj način učestalo se događa da se cijena ne odnosi na proizvod koji se tu nalazi. Vrlo često imamo artikle druge, a cijena je druga i tu kupac nije zaštićen i kupac ne može nedvojbeno utvrditi koja je cijena. Ako želimo osigurati pravo kupca na znanje cijene, jedini je način da cijena mora biti istaknuta na samom proizvodu ili na ambalaži tog proizvoda, ali i na prodajnom mjestu kao i na izloženoj robi u izlogu i u tom slučaju osiguravamo to pravo nedvojbenosti. Na sam proizvod ne smiju se istaknuti druge cijene osim u slučaju rasprodaje, sniženja te stečaja tvrtke. Nadalje, brinući za pravo potrošača predlagatelj kaže da je svaki trgovac dužan potrošačima omogućiti podnošenje pisanih prigovora bilo u prodajnom prostoru ili putem pošte, telefaks uređaja ili elektroničke pošte te na njih odgovoriti odmah po primitku, a najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora. Prilično komplicirano i teško je moguće kontrolirati primjenu odredbe. Puno jednostavnije i lakše je nadzirati primjenu uvođenje obveze Knjige žalbi kod trgovca. Svaki inspektor u svom nadzoru uvidom u knjigu žalbi vrlo lako bi našao trag prema propustima i prekršajima. Nadalje, prioritet zaštite moraju imati najugroženiji potrošači, a najugroženiji potrošači su korisnici javnih usluga. Upravo su se te odredbe i najčešće kršile. Javnim uslugama smatraju se prodaja električne energije, plina iz distributivne mreže, toplinske energije, javnih telekomunikacijskih usluga, poštanskih usluga, usluga prijevoza putnika u javnom, gradskom i prigradskom prometu, opskrba pitkom vodom i odvodnja otpadnih voda te održavanje čistoće. Kod javnih usluga nema konkurencije i ako iza potrošača ne stane država on je potpuno izložen samovolji pružatelja usluga. Potrošači i nadalje plaćaju ukradenu i rasutu električnu i toplinsku energiju. Potrošač nije kriv što isporučitelj ne može spriječiti rasap na vodovima i nelegalna priključenja. Potrošač plaća vodu kao pitku vodu, a cijela regija iz vodovoda nema pitku vodu nego tehničku vodu. Da li potrošač mora plaćati cijenu pitke vode, a opskrbljivač mu nudi samo tehničku vodu? Građani plaćaju odvodnju po kvadratima stambenog prostora, a kanalizacije nema. Naši seljaci plaćaju vodoprivrednu naknadnu po hektaru poljoprivrednog zemljišta, a kanalska mreža je neizgrađena. Zamuljena ili obrasla u raslinje, često starog i nekoliko 10-aka godina. Potrošač za svoj novac ima pravo na zdravstveno ispravnu hranu. Ovaj Sabor donio je Zakon o hrani kao pravni temelj za osiguranje visoke razine zaštite zdravlja ljudi i zaštite interesa potrošača u vezi s hranom. Osnovana je Agencija za hranu sa sjedištem u Osijeku, najava osnivanja bila je pompozna međutim čini se da je sve ostalo samo na osnivanju. kada imamo zakon, kada imamo podzakonske akte ne možemo reći da smo realizirali politiku zaštite potrošača. Ne trebamo zaboraviti da mi svoje građane moramo naučiti kako će konzumirati prava koja im zakon daje. Ne samo prava nego potrošač ima i obveze stoga smo očekivali opsežnije poglavlje koje nosi naziv informiranje i edukacija potrošača. Ovo poglavlje sadrži samo jedan članak koji govori da nastavni planovi i programi osnovnog i srednjeg školovanja trebaju sadržavati osnovna znanja o pravima i obvezama vezana uz zaštitu potrošača. Ovaj članak nije nepotreban, ali temeljem njega će se prosvjećivati buduće generacije potrošača. No što je s onom većinom, i to ogromnom, koja je završila školovanje, a potrošači su i ne znaju koja su ima prava i obveze? Smatramo da je trebalo malo više pažnje posvetiti prosvjećivanju. Znamo da nam je moguće odgovoriti kako postoje udruge za zaštitu potrošača kao da je moguće osnivanje novih udruga. Građani potrošači u njih se mogu udružiti te koristiti njihove usluge među kojima se nalazi i prosvjećivanje. Ne umanjujući ulogu udruga moramo realnosti pogledati u oči jer većina građana je izvan udruga. Većina građana nije uključena u udruge. Kako je ovo prvo čitanje, predlagatelj do drugog čitanja može popraviti uočene nedostatke i možemo donijeti savršeni zakon koji neće ništa značiti ako se ne počne primjenjivati kao što je slučaj sa sada važećim Zakonom. Jer i važeći Zakon koji vrlo slično, gotovo identično regulira ovu materiju, da smo ga primjenjivali kroz ove 3 godine sasvim sigurno imali bismo uhodani sustav zaštite potrošača, a sustav zaštite potrošača usmjeren je isključivo na iskorjenjivanje siromaštva. U Hrvatskoj siromaštvo je još uvijek preveliko. Zahvaljujem. Ispravak netočnoga navoda, uvažena zastupnica Ivana Sučec-Trakoštanec. **Sučec-Trakoštanec, Ivana (HDZ)** Sasma je netočna tvrdnja da ova Vlada nije ama baš ništa radila kroz 2 godine na zaštiti potrošača kad znamo da je ovaj saziv Hrvatskoga sabora u veljači 2005. donio Nacionalni program zaštite potrošača koji je potrošače štitio na 11 područja, od javnih usluga do korištenja nekretnina, trgovina, obavješćivanja, obrazovanje, zaštita okoliša, zdravstvena ispravnost i kvaliteta hrane i ostalo. Dakle, radilo se i radi se a ovo je samo kruna svega. Zahvaljujem. Sukladno članku 207. stavak 2. isteklo je vrijeme za prijavu za pojedinačnu raspravu. U ime Kluba HSLS-a uvaženi zastupnik Zlatko Kramarić.

Ovo je jedan od onih rijetkih ovih izvanstranačkih zakona gdje doista naše određene stranačke pripadnosti ne bi trebale trebale biti odlučujuće prilikom formuliranja određenih stavova. Jer zapravo svi mi se nalazimo upravo u poziciji one slabije strane u svim ovim poslovnim transakcijama i svi smo mi zapravo potrošači. Itekako bi nam trebalo biti stalo da ta naša prava budu zaštićena. Činjenica da se, eto, u roku od nekoliko godina donosi već drugi Zakon o zaštiti potrošača pokazuje da je naše zakonodavstvo, legislativa itekako senzibilizirana da se ovaj set ovih građanskih, ljudskih prava što je moguće više šire i to se doista mora pohvaliti i to je dobro. ovdje se navode da su razlozi za donošenje ovoga Zakona usklađivanje sa zakonodavstvom Europske unije i ovo drugo, poštivanje tih osnovnih ljudskih prava, prava No ako me sjećanje ne vara, ti isti ti razlozi su bili i relevantni prilikom donošenja zakona koji je stupio na snagu, ako se ne varam, 8. rujna 2003. godine. I sada eto čujemo, i ovdje zapravo gotovo … /Govornik se ne razumije./ ponavlja da se taj Zakon ne provodi dovoljno. Mislim da bi negdje otprilike mi morali, budući da mi donosimo, Hrvatski parlament donosi ovaj zakon, da ćemo mi zastupnici dići ruku kao što smo digli i onda da se jedan tako važan i prevažan zakon donese. I moramo zabrinuti, odnosno zapitati zašto nešto što smo mi u dobroj vjeri izglasali kada treba da se aplicira, implementira onda postoje određene manjkavosti. Znači možemo postaviti jedno pitanje a koja su nam to jamstva da će se ovaj novi Zakon također provoditi? To su stvari koje bi ipak upravo zbog digniteta ovoga Parlamenta, zbog digniteta nas zastupnika morali bi zapravo dobiti i određeno obrazloženje što su, koji su se to problemi javili pa da je ovaj postojeći Zakon tu se mora, mora to u roku od evo 3 godine mijenjati. Normalno, opet ćemo ponoviti zapravo možda neke one, opća poznata mjesta, a to je pitanje inspekcije, inspektorata, funkcioniranje mehanizma, obrade pritužbi, primjedbi potrošača i očito da, da ćemo se onda na taj način ako to samo primimo k znanju nećemo biti zadovoljni. Ono što ja svakako, ne samo ja, vjerojatno i svi vi ne bismo voljeli da zapravo ovaj Zakon ne znam pišemo zbog nekih drugih, ne ide, prije 50-tak se godina reklo da smo Ustav napisali zbog Engleza, ali zapravo kako ćemo raditi i imamo jedan takav jedan dokumenta, odnosno ova domaća, za domaću uporabu to će se primijeniti neke druge pravila igre. To kažem ne bi bilo dobro i ja na takvo ponašanje neću i ne mogu kao saborski zastupnik pristati. isto također mi se moramo itekako zainteresirati što se zapravo događa sa našim društvom za koje se nismo sve više, kaže da je potrošačko nedavno prilikom otvaranja jednoga lanca, dugačkog lanca u Zagrebu skupilo se negdje kažu ljudi, oko 150 tisuća ljudi. Ja mislim da danas nema događaja niti jednoga političkoga pa čak ni športskoga koji bi mogao okupiti tako veliki broj ljudi i očito taj …/Govornik taj hedonistički pristup životu da je prisutan ovdje i u Hrvatskoj i mogli smo isto zapravo pratiti ove predbožićne, odnosno božićne i novogodišnje blagdane pa zapravo vidjeti da je to, da je mjesec prosinac da je zapravo mjesec jedne potrošnje koja vrlo često nema baš uporište u našoj materijalnoj moći. Zato kažem ta zaštita potrošača i kažem i dalje mi se čini i dalje mi se čini da je nedostatna i netko je već ovdje se spominje ta glava, treća glava koja govori o informiranju i zaštiti potrošača da je zapravo nedostatna, s jedne strane nemamo ništa protiv toga da se u osnovne i srednje škole uvode ovi nastavni programi koji će već pomalo te buduće potrošače ili buduće konzumente neki način ih uputiti i na njihova prava, ali ipak budimo realni, ipak je riječ o populaciji koja još ne zarađuje i koja ne disponira kućnim budžetima. Znači isto, odnosno informiranje da je edukacija upravo onih koji stvaraju dohodak, koji disponiraju svojim kućnim budžetima morale biti kudikamo šira nego što je do sada. Organiziranje potrošača je predviđeno i kroz udruge, to je po zakonu udruga, znači što neki način podrazumijeva samo organiziranje potrošača, ali nama se čini da bi, u klubu da bi to ipak bilo puno bolje da se zaštita potrošača institucionalizira, a da se ovo manje ostavi dobro na, osnova nije loša, ali institucionalna zaštita bila bi još kudikamo bolja. Također isto imamo primjedbu na članak 123. koji govori o obvezama jedinica lokalnih samouprava u organiziranju potrošača. Nama se ne čini isto da je previše ozbiljna jer znate zakon ne može biti rezolucija ili politička deklaracija koja neće obvezivati ni na šta. To je itekako, odnosno obveze jedinica lokalne samouprave su itekako i more biti i kudikamo na drugačiji način formulirane jer cijena komunalnih usluga …/Govornik se ne razumije./… voda, plin, gradski prijevoz, parkiranje, tržnice, sve su to zapravo itekako velike stavke u našoj potrošačkoj košarici i to također ne bi trebalo ostaviti na razinu jedne obične kažem političke deklaracije pa da se eto samo spomene u članku 123. koje su to deklarativne obveze jedinica lokalne samouprave. Ono što se nama čini da je uvijek zapravo najvažnije, a treba dobro regulirati isticanje cijena za …/Govornik se ne razumije./… cijena po jedinici mjere, zatim odrediti tu jedinicu mjere.

proizvod se zapakira i u težinu ulazi i ambalaža, a kod nekih kao mesne prerađevine i …/Govornik se ne razumije./… proizvoda izlažeš, a unutra se nije ragraničena težina ambalaže, podmetače koji često znaju imati nekoliko slojeva papira, onda se još malo ovako i za svaki slučaj i navaže i onda mislimo da to ne bi trebalo biti glavni smisao jedne akcijske prodaje rasutih proizvoda. Ono što je i dalje nedvojbeno je to da su deklaracije nepotpune i nejasne, vrlo često vrlo sitno pisane, pa onda zapravo kao i kod nekih vrlo važnih ugovora ono sitno ne, sitno, a i starije osobe, a i mlađe ako imate malo problema sa vidom onda jednostavno te stvari preskačete. je. Komunalne usluge, odnosno u tu cijenu je obračunata i cijena trebalo bi itekako pomno razraditi, nedostatna je, već se ovdje ukazivalo zaštita korisnika javne telekomunikacijske usluge, tu postoji čitav niz monopola ili dogovori monopolista na tržištu gdje su vodili, stranka HSLS-a je vodio ovu akciju na neki način da se zaštitimo od ovih dajlera i pokazalo se itekako da je veliki broj građana se javio i ukazao je na te probleme, znači javnost je senzibilizirana, ali sada bi trebalo to i za svaki slučaj i zakonom dobro odrediti. U prošlom zakonu iz onoga koji je donesen u rujnu 2003. godine onaj upravo amandman vrećice sa logom je bio amandman HSLS-a, taj amandman je srećom prošao,

"Plodine" imaju crvene košarice, znači pa se i dalje neki način sve to naplaćuje. Kaže trebalo bi pronaći ta neka rješenja koja bi upravo ovako suspendirala ovu prepoznatljivost trgovine ili prepoznatljivost ovoga određenoga proizvođača,

Znači opet vraćamo se na ovo po našem mišljenju kluba HSLS-a najvažniji je problem da doista utvrdimo zašto se postojeći zakon ne provodi, ali ako se postojeći zakon ne provodi onda doista velika je velika je upitnost kako će se i ovaj novi provoditi, a opet kažem ne bih volio da donosimo zakone samo radi toga da onda možemo reći Europskoj uniji evo mi imamo jedan takav zakon. Taj nacionalni program, to je dobra stvar. Ako se ne varam 2005. to je donešeno. ja se uvijek bojim tih, ovih isticanja onih 8. ožujka, 1. svibnja pa tako i da 15. ožujak bude samo jedan manifestativni dan. Opet da kažemo da to imamo pa ćemo podnijeti neko izvješće u Saboru koje ćemo onda mi primiti k znanju a da se zapravo neće nešto više riješiti. Treba raditi na toj stalnoj edukaciji, stalnom informiranju ovih krajnjih potrošača i upravo na uklanjanju kažem tih, ovih postojećih prepreka koje upravo onemogućavaju da se ovaj inače pozitivan i hvale vrijedan zakon ne provodi. Eto, u dobroj nadi i vjeri da a na kraju eto srećom imamo i vremena vremena do drugoga čitanja da sad upravo ove čini mi se doista nestranačke i krajnje vrlo benigne i moguće otklonjive primjedbe, da se do drugog čitanja

Hvala gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege, gospođo iz ministarstva. Što se tiče Zakona o zaštiti potrošača sigurno da je strateški cilj naše zemlje je punopravno članstvo u Europskoj uniji i zato ovaj zakon bi trebao biti usaglašavanje sa zakonodavstvom Ovakvim bi zakonima trebalo osigurati stabilnost institucija, vladavinu prava, poštivanje demokratskih načela, ljudskih prava, međunarodnog prava i tržišnog gospodarstva. je sa zaštitom potrošača započela još u 20. stoljeću i do tada su donijeli sigurno veliki broj akata koji reguliraju ovu problematiku, jer moderno tržište sigurno zahtijeva visoku razinu zaštite potrošača. Isto tako Generalna skupština Ujedinjenih naroda donijela je rezoluciju 1985. o smjernicama za zaštitu potrošača kako bi potaknula zemlje članice na zakonsko uređivanje ovog područja, te razvijanje institucija koje bi trebale potrošače obavještavati i educirati i djelotvorno ih štititi, djelotvorno Zato je do danas u Europskoj uniji nastalo bogato zakonodavstvo o zaštiti potrošača. Samim time mi vidimo koliko kasnimo za modernim svijetom. Osnovni postulati o kojima treba voditi računa i držati ih se sigurno su zaštita zdravlja i sigurnost potrošača, zaštita gospodarskih interesa, pravo potrošača da budu informirani i educirani, pravo na naknadu štete, udruživanje, zastupanje i sudjelovanje potrošača radi osnivanja svojih prava. A što je do sada učinila Republika Hrvatska? Donijela je Nacionalni program zaštite potrošača za razdoblje 2005.-2006. te Zakon o zaštiti potrošača 2003. godine te se sada predlaže novi Zakon o zaštiti potrošača a pod formom usklađenja sa europskom stečevinom. Dobre namjere same po sebi svi znamo da nisu dovoljne jer kako kaže Dante i put u pakao je započet po dobrim namjerama ali dobre namjere nisu dovoljne za napisati dobar zakon. I sa zakonom i sa dobrim namjerama naši potrošači ja sam sigurna se osjećaju nezaštićeno. Da bi zakon bio dobar mora biti razumljiv, svi njegovi članci moraju biti jasni, precizni i nedvosmisleni. Najgore što može biti u jednom zakonu je da se članci mogu tumačiti na jedan, dva ili više načina a isto tako da se u nekim člancima ne zna uopće što je predlagač htio reći. Zato bi bilo najbolje da se ovaj zakon povuče ili da se do drugog čitanja temeljito nomotehnički uredi, jer ako se želi postići cilj a to je edukacija potrošača o njihovim pravima da zakon bude razumljiv i jasan. To vam mogu dati primjerom članka 107. i 109. Ja se smatram prilično obrazovanom ali ja zaista ne znam što je predlagač time htio reći. Što je pojam nepoštene poslovne prakse? To je samo jedan od primjera u nizu. Ako je suprotna zahtjevima profesionalne pažnje, ako u pogledu određenog proizvoda značajno utječe ili vjerovatno da će značajno utjecati na ekonomsko ponašanje prosječnog potrošača prema kojem je ta praksa usmjerena ili do kojega dolazi odnosno prosječnog člana određene skupine potrošača na koje to praksa usmjerena. Neka mi netko objasni šta to znači znatno utječe ili da će vjerojatno znatno utjecati na ekonomsko ponašanje prosječnog potrošača? Tko je prosječan potrošak itd? Zakon Zakon o zaštiti potrošača sigurno da je okvir za sadržaj Nacionalnog programa za zaštitu potrošača kojim se razrađuju svi aspekti politike zaštite potrošača u Republici Hrvatskoj, da određena pravila ponašanja svih subjekata koji su aktivno uključeni u provođenje te politike a čini mi se da je izostala povratna analiza provedbe nacionalnog programa koja bi trebala biti temelj za izradu novog Zakona o zaštiti potrošača a ne samo potreba usklađivanja sa zakonodavstvom Europske je i kroz ovaj prijedlog zakona potrebno naglasiti važnost stalne komunikacije i razmjene informacija između ministarstva koje je nadležno za zaštitu potrošača, inspekcijskih službi Državnog inspektorata, sanitarnih i ostalih inspekcijskih službi i tijela koji sudjeluju u rješavanju reklamacija i pritužbi potrošača, kako to ističe i Društvo potrošača. A to sada nije slučaj. Udruge potrošača smatraju da je zanemariv utjecaj predstavnika Udruga za zaštitu potrošača koji su imenovani u savjetodavna tijela osnovana pri jedinicama lokalne samouprave i tijelima državne uprave te da se oni nalaze u nerazmjernoj manjini u tijelima koja donose odluke od interesa za same potrošače. Mišljenja su isto tako da Vijeća za zaštitu potrošača treba, da Vijeće za zaštitu potrošača treba biti savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske a ne samog ministra nadležnog za zaštitu potrošača, te da bi trebalo zvati Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača. Primjedbe koje imaju također udruge potrošača a koje mi u IDS-u smatramo da su važne trebalo bi ugraditi u ovaj zakon do drugog čitanja. Po našem mišljenju trebalo bi definirati niz pojmova koji su potpuno nepoznati a nisu definirani u članku 3. Treba isto tako izbjeći njihovo doslovno prevođenje i implementiranje u zakonske prijedloge koji su teški teški za razumijevanje a onda je i nemoguće prevođenje i saživljavanje u samoj praksi. Po ovom zakonu čini se da je tekst doslovno prevođen odnosno da ga je prevodio neki stroj. Nadalje, za poboljšanje zakona potrebno je precizirati isto tako rokove. Na primjer, koji je rok u kojem je trgovac dužan odgovoriti na reklamaciju na neke proizvode. Preciznije se isto tako mora urediti akcijska prodaja, rasprodaja, sniženje cijena kako bi potrošačima koji su kupili robu na jedan od ovih način olakšali reklamacijski postupak i zaštitili njihova prava koja su definirana u Zakonu o obveznim odnosima. Na primjer, u članku 23. gdje se govori o javnim uslugama koje se pružaju potrošačima po nama je nedovoljno jasan i nedorečen. Znači da djelatnosti javne usluge neka mi netko objasni zašto nije u svrsi stjecanja dobiti. Ja zaista ovaj članak ne razumijem. Isto tako, u alineji šest ministar nadležan za zaštitu potrošača pravilnikom će propisati broj članova, strukturu, mandat članova savjetodavnih tijela iz stavka 4. ovog članka i povjerenstva za reklamacije iz stavka 5. Zašto bi to određivao ministar, i dalje je nejasno. Po meni to treba isto tako biti regulirano zakonom. Što se tiče članka 25. što je već govorio kolega Kovačević ako potrošač u sudskom postupku osporava račun pružatelja javne usluge a sve slijedeće nesporne račune uredno podmiruje pružatelj javne usluge ne smije potrošaču obustaviti pružanje usluge što do sada nije bio slučaj, a i pitanje je ako slijedeći računi ne budu precizni i točni da li se trebaju oni platiti. Po meni ako je sudski spor u pitanju ne bi trebalo biti nikakvih isključivanja ili uskraćivanja ne znam da li isporuke struje, vode, plina ili telefona. Jer u ovim slučajevima do sada ako se ne plati jedan račun baš ovi pružatelji usluga namjerno isključuju svoje potrošače kako bi ih prisilili da bez obzira na sudski spor da li je račun točan ili nije oni plate taj svoj račun. Što se tiče kaznenih sankcija smatramo da bi sankcije trebalo što preciznije odrediti, možda povećati kazne i sve to vrlo jasno i taksativno navesti kako bi se poštivale odredbe zakona i osigurala zaštita prava potrošača. Po ovom zakonu cijena ne mora biti istaknuta na proizvodu što po našem mišljenju nije dobro. Isto tako, veličina deklaracije nije regulirana a znamo svi da sadašnje deklaracije moramo čitati povećalom. Pa ako Europska unija traži od nas da ne propišemo veličinu deklaracije onda možemo preporučiti trgovcima da nam na ulazu u trgovine stave na posudbu povećala da možemo čitati deklaracije. Isto tako, smatramo da bi trgovci trebali imati knjigu žalbe kao što imaju sada ugostitelji. A što se tiče zastare potraživanja za sve troškove koji proizlaze iz javnih usluga kao i sve troškove domaćinstva, znači sve režije da bude jedna godina jer po sadašnjem Zakonu o obveznim odnosima iz članka 232. sada režijski troškovi nisu pričuva, slivna vodna naknada i Bilo je prilično kad se nešto traži da se promijeni u zakonu onda su izgovori a to nije po uputama Europske unije ali mi smatramo da izgovori da se nešto ne može zbog Europske unije a sigurno poboljšava zakone da to Europska unija od nas neće tražiti. Iz svih rasprava do sada vidi se dosta manjkavosti ovoga zakona i da ga treba poprilično doraditi, ja se nadam da će se prihvatiti svi prijedlozi, primjedbe i sugestije do drugog čitanja i da će se vidno poboljšati zakon. Evo, mi prihvaćamo ovaj zakon da ide u drugo čitanje. Klub HDZ-a poštovana zastupnica Ivana Sučec-Trakoštanec. Izvolite! Zahvaljujem. Gospodine predsjedniče, kolegice i kolege! Sve vas pozdravljam i pozdravljam i one koji nas iz udruga potrošača prate a i sve potrošače kojima je ovo područje vjerojatno zanimljivo i čije interese mi ovdje štitimo naravno uvažavajući sve dinamičke okolnosti koje se događaju na ovom području trgovine usluga i drugih djelatnosti koje ovaj zakon obuhvaća. Vlada je procijenila da je najbolje donijeti novi zakon koji osim poboljšanja onih novela iz prijašnjeg zakona koje su se do sada pokazale nedostatnima donosi i niz novina koje su u hrvatskoj praksi početak zaštite dakle jednog novog područja tako da imamo i ugovore na daljinu i nepoštenu zavaravajuću i agresivnu poslovnu praksu koja je ovim zakonom obuhvaćena. A sve primjedbe koje govore kako je on manjkav i kako nije obuhvatio ovo ili ono možda ne stoje zato što mi u Klubu Hrvatske demokratske zajednice smatramo da je ovo samo okvirni zakon, on je jedna rama za sve ono što će iz njega proizaći, dakle za podzakonske akte kao što su različiti pravilnici i provedbeni akti koji će onda štititi još detaljnije svako područje koje zakon omogućava. Možda samo da kažemo situaciju koja je momentalno u Hrvatskoj i okolnosti u kojima se ovaj zakon donosi a to je ona potrošnja koja u biti je vrlo visoka, koja na kraju rezultira i visokom zaduženošću građana pa smo imali prilike jučer čuti dakle da se samog potrošača treba zaštititi od namjera potrošnje time da se ne omogući, da se dakle zaustavi potrošnja cijele plaće nego da se ostavi jedna trećina slobodna za one aktivnosti koje omogućavaju slobodan život. A da je Hrvatska pogodno tlo dakle za trgovinu govori i svakodnevno otvaranje trgovinskih centara i skoro bih rekla da nema svjetske trgovinske kuće koja nije u Hrvatskoj otvorila centar i sva istraživanja govore da će se Hrvati u narednom periodu isto tako ponašati. Jer ono što provode u nekoliko europskih zemalja strane istraživačke kuće govori da više od 42% našeg stanovništva govori da će u narednim periodima povećavati potrošnju. Dakle, obzirom da se ne mogu tom brzinom educirati treba zakonom dakle i zaštiti od mogućih zlouporaba u trgovini i u prodaji usluga. Mi bismo rekli da kao prijatelji potrošača, što je i ovaj Hrvatski sabor i zakonodavac, smo u situaciju da sadašnja prava potrošača potrošača u Republici Hrvatskoj štiti zakon postojeći, Zakon o obveznim odnosima, različite udruge za zaštitu potrošača, savjetovalište za potrošače i te ne treba biti prigovora jer savjetovališta za potrošače su upravo otvarana tamo gdje je najviše potrošača. Pa logično je da se prvo otvori u Zagrebu, da se potom otvori u Splitu, u Osijeku i da se otvaraju u Puli i Rijeci. I vjerojatno će onda i manje sredine slijediti te trendove. A za rad svih tih savjetovališta, od materijalnih uvjeta do plaćanja dakle osoba koje unutra stručno rade pobrinulo se je Ministarstvo gospodarstva koje je u svom proračunu kroz protekle godine osiguralo više milijuna kuna za te namjene. Isto tako mi moramo se sjetiti samo dakle da smo imali kroz ove protekle dvije godine vrlo aktivno provođenje nacionalnog programa zaštite potrošača. I ono što sam rekla u ispravku navoda, ponovit u i ovdje, da smo u javnim uslugama, zdravstvenim uslugama, zdravstvenoj ispravnosti i kvaliteti hrani, sigurnosti proizvoda, obrazovanju, obavješćivanju, trgovini, financijskim uslugama i bankarstvu, zaštiti okoliša, turizmu i ugostiteljstvu i u korištenju nekretnina osigurali educiranje potrošača i zaštitu potrošača na tim područjima. Dakle, nacionalni program jest završio i novim zakonom će se dalje osigurati provedba njegovo njegovo djelovanja. Dakle na svim onim segmentima gdje to potrošači od nas očekuju. Ja bih rekla dakle da u zakonskom tekstu koji je pred nama Vlada jasno pokazuje da ovo nije puko usuglašavanje sa europskim zakonima jer bi u tom slučaju iskoristila ono što inače radi sa zakonima koji samo usklađuju, dakle naše zakonodavstvo, onda bi ga stavila u hitnu proceduru, mi bismo o njemu raspravljali samo uz mogućnost amandmana i ne bismo imali toliko prostora koliko imamo sada kad on dakle je u prvom čitanju ovdje i kada se mogu davati najšire primjedbe koje će pretpostavljam predlagač u dobrom dijelu i uvažiti. Jer postoje neke dileme i poštujući dakle sve direktive Europske unije koje mi preuzimamo ostaje da se propitamo o nekim člancima treba li ih ili ne treba doraditi. Pa ću ja u ovom dijelu iznijeti naš stav. Dakle od članka 3. gdje bi možda trebalo razmisliti dakle da potrošač je svaka fizička, ali i pravna osoba u ovim slučajevima koji su baš ovdje navedeni, ali kad kupuje robu koja nije namijenjena njegovoj poslovnoj djelatnosti niti obavljaju slobodnog zanimanja. Jer dakle ako mi dođemo kao predstavnik nekog poduzeća kupiti namirnice moramo biti u istom položaju i kao kad kupuje za svoje kućanstvo, dakle da ga možemo reklamirati, da ga možemo vratiti pa molim predlagače da uvrste tu riječ pravno u taj članak, stavak 1. članka 1. Isto tako nije na odmet razmotriti mogućnost da osim prigovora koji se mora napisati u biti se uvede knjiga žalbe. Ono što imamo i u ugostiteljskim objektima ne vidim razloga, ili ne vidimo razloga u klubu, da ta knjiga žalbe ne postoji u svakom dućanu. Jer malo ljudi ima unatoč narastajućim priključcima na Internet e-mail, malo ljudi ima vremena ili nakane pisati to poštom. Troškovi su visoki i zbog toga bi knjiga žalbe trebala biti u dućanu. I dolazimo na članak 9. koji je kod svakoga koji je do sad govorio izazvao naravno pažnju jer se radi o odnosu, jasnog odnosa isticanja cijene i proizvoda. Jest da je praksa ovaj čas takva da postoje cijene na nekim proizvodima i da postoje cijene na mjestu prodaje. Mjesto prodaje je polica u najvećem broju slučajeva. Međutim, što se događa kad se proizvod "malo pomakne", sad ću to reći pod navodnicima pa baš nije točno iznad te cijene. Dakle to se često događa. Stavljaju se slični proizvodi sa drugačijim cijenama kraj tih cijena i vrlo je teško prosječnom kupcu prepoznati po kojoj cijeni on taj proizvod mora na blagajni platiti. Tu je velika nedoumica. Zbog toga predlažemo da se unatoč tome što se kaže da Europska unija to ne propisuje, ali niti ne zabranjuje, na svim onim proizvodima gdje je to moguće istakne cijena na proizvodu. Dakle, slažemo se da cijena za jedinicu mjere treba biti na mjestu prodaje, to je nešto drugo. Ali cijena konačnog proizvoda, gdje je god to moguće zbog njegove veličine, a tvrdimo dakle da 99,9% proizvoda ima takvu veličinu da se može staviti cijena koja je čitljiva. Sve ono što nije moguće je naravno za razumjeti. budući da zakonodavac mora razmišljati dakle o svim stranama, i potrošačima i onima koji pružaju usluge, nismo sigurni da je u članku 1. dobro reći da je novčana obveza potrošača koju plaća putem pošte izvršena kad je ustanova primila nalog za plaćanje, jer ovdje nije predviđen slučaj elektronskog plaćanja. da tako kažem usluge pojedinih banaka gdje vi određeni nalog dajete na provađanje, ali on može biti na čekanju, on ne mora biti proveden. Dakle on nije naplativ dok nije proveden. Dakle molim zakonodavca da dobro razmile da u članku 1. stavi i tu zaštitu trgovca koja kaže u slučaju plaćanja elektronskom, preko banaka tek kad je nalog proveden. Jedno je kada ga predate u pošti i uplatite gotov novac, a drugo je kad date nalog na provođenje pa može biti na čekanju a može biti i vraćen jer nemate novca na računu. Isto tako slažemo se da kod ovih isprava koje prate proizvod, dakle kod deklaracije koje su drugim zakonima propisane, nisu ovim, ovdje govore samo obveze da one postoje, ne govore o njihovom sadržaju. Dakle isto se slažemo da je ponekad vrlo teško, obzirom na font kojim su pisane, dakle na veličinu slova ustanoviti o čemu se uopće radi, a najmanje o tome kakav je sastav. I zbog toga držimo da gdje gdje god je to moguće trebalo, a to bi trebao biti u biti interes trgovca dok ne educiramo potrošače da bojkotiraju one proizvode kojima ne mogu znati ni sadržaj niti naziv da tako kažem, da se ta veličina slova prilagodi oku prosječnog potrošača. U članku 23. predlažemo da se riječi: "a njihova djelatnost nije u svrhu stjecanja dobiti" u stavku 1. brišu van zbog toga što sva poduzeća manje-više koja se bave i električnom energijom i toplinskom energijom i prirodnim plinom ostvaruju dobit. Mi imamo slučaj da je Hrvatska elektroprivreda jedan od velikih dohodovnih poduzeća. I zbog toga je jednostavno nepotrebno da se ograničavamo i da onda imamo nekakvih dilema. jednostavno da kažemo da su to ona poduzeća koja obavljaju djelatnost i da ta djelatnost treba biti dostupna svakome pod jednakim uvjetima, ovo brisati van. području primjene u članku 29. isto je možda potrebno razmisliti na koji način urediti stupanje na snagu ugovora o kupnji, odnosno ugovore koji su sklopljeni izvan prostorija trgovca i kako odrediti da li je potrošač izričito želio da netko dođe mu nešto prodati ili nije. Dakle, tu je vrlo skliska granica i zbog toga mislimo da treba u člancima 1. i 2. doraditi taj odnos, odnosno da možda treba brisati ono na izričit zahtjev potrošača uopće iz članka van. Podržavamo dakle ovu cijelu glavu koja se odnosi na ugovore na daljinu, to je sve riješeno i sad dolazimo dakle do onog novog područja koje je do sada dakle, nije uopće konzumirano u hrvatskom zakonodavstvu, otvara neke nove prostore, ali je dakle i prijevod iz europskih direktiva i naravno da mi u klubu Hrvatske demokratske zajednice prihvaćamo intenciju tih članaka, ali ako idemo od maksime da svaki zakon treba biti jasan i da mora biti provediv onda zastupamo tezu da složenost teksta ne može biti opravdavanje za nerazumljivost teksta. tekst mora biti takav da je sklop rečenice u skladu sa hrvatskim jezikom, da su oni pojmovi koji su svima opće poznati, dakle i tu držimo da ima posla za evo jednu lektorsku i mislimo da u drugo čitanje ćemo dobiti tekst koji je razumljiviji i koji je onda i provediv. Dakle, odnosi se na članke 108., 109. …/Govornik se ne nositelja zaštite potrošača. Dakle, mi lijepo molimo da se taj tekst prilagodi uopće pravilima pisanja zakonodavstva u Hrvatskoj i da još se razmisli dakle u članku 108. u stavku 2., ja sad neću tu ići konkretno čitati o svemu, na koji način dakle moći procijeniti prosječnog člana onih grupa koji imaju neke mane, koji imaju određenu dob ili imaju određenu dob lakomislenosti. Ja vas najljepše molim, dakle to je nešto novo, nisam da se do kraja odbaci to područje, ali eto da li je tu netko taj koji će to moći kvalificirati tu da se to jasnije malo odredi ili da se neki izrazi prilagode ili brišu uopće van. Dakle, isto se odnosi i na ovo što se tu misli dakle u stavku 2. kad se govori o pripadcima, da li su to da se jasno definira dijelovi, sastojci ili nešto treće, dakle da bi oni na koje se to odnosi mogli ta prava onda i konzumirati. Na kraju dolazimo do nositelja zaštite potrošača, jesmo dakle da se ojača rad Vijeća za zaštitu potrošača, da to bude jedno nacionalno tijelo koje će Vladi pomagati u provođenju svih ovih odredbi, ali treba razmisliti dakle i to je mislim na tragu onoga što smo većina nas ovdje govorili da se razmisli da li predsjednik tog Vijeća treba i može biti ministar obzirom da može biti ne sukob interesa, nego dakle sukob područja koja obrađuje, jer on mora jednako štititi i u interesu je Ministarstva gospodarstva da jednako dobro radi proizvodnja i trgovina, a i da potrošači budu zaštićeni, dakle da tu ne bi bilo nekih mogućih da tako kažem zastranjenja, dobro je razmisliti da predsjednik toga Vijeća onda bude jedna neovisna osoba. Jer na kraju trebamo reći dakle da bi sve ovo što je ovdje, a i u prekršajnim odredbama se garantira koje su dakle kazne za prekršaje novčane vrlo visoke da će kad se zakon donese, ja očekujem da će on vrlo brzo doći u drugo čitanje, da ćemo ga usvojiti ovdje, a stupa na snagu 8 dana dakle od objavljivanja, da će onda organizirani potrošači moći

a onda predlažemo mi u klubu Hrvatske demokratske zajednice, dakle da se osim ovih primjedbi koje smo mi iznijeli još jednom razmotre i moguća poboljšanja iz onih amandmana koje su dale savezu udruga potrošača i udruga potrošač pa da se na kraju pojavi tekst koji će biti svima prihvatljiv, a ponavljam još jedanput i ovo dokazuje dakle da Vlada vodi veliku brigu o sustavnom usuglašavanju svih zainteresiranih strana u ovom društvu i ravnomjernom razvoju sviju. Prema tome, potrošači mogu očekivati da će kroz ovu godinu 2007. kad je i godina edukacije potrošača, odnosno da tako kažem poduke o njihovim pravima moći ostvariti ta prava, a i dosad je to bio slučaj, imamo presude koje su kad se netko pojavio kao tužitelj stale na zaštitu potrošača pa su tako ukinute neke odluke lokalnih tijela koje nisu bile zakonite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Sad idemo na pojedinačnu raspravu. Poštovani zastupnik Jure Bitunjac. Hvala gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege. Kao što vidimo u uvodu u proslovu ocjeni stanja vezano sa ovim Zakonom kojeg je predlagatelj na jedan dosta kratak dosta kratak i jasan način istaknuo kad je riječ o tržišnim ekonomijama počevši od Sjedinjenih Američkih Država do zemalja Europske unije zakonska rješenja u cilju zaštite potrošača javilo se znači tamo 70-tih godina. U prvom redu mislim da je to bilo pod utjecajem, velikim utjecajem mas medija. Naime, sredstva javnog priopćavanja koja su korištena od strane trgovaca, od strane proizvođača bila su takve naravi da su uvjetovala neophodnost, da inferiorni koji se javljaju na tržište, a to su potrošači, kupci u ovom slučaju budu educirani i budu zaštićeni koliko je to maksimalno moguće s obzirom na presing, stalni presing koji se putem sredstava javnog priopćavanja vrši prema njima i na druge načine. Danas poglavito u globaliziranom tržištu, globaliziranom svijetu krajnji korisnik kupac je možemo reći pod stalnim udarom, reklamom i u situaciji, dolazi u jednu situaciju kad i sloboda njegova izbora bude determinirana ovisno o sredstvima koji dotični trgovac, dotični proizvođač ulaže kada je riječ o marketinškim uslugama, kad je riječ o marketingu i ukupnom trošku marketinga kojim želi što više i što na efikasniji način plasirati svoj proizvod. Drugim riječima kupac potrošač je izložen jednom konstantnom udaru od strane trgovaca s jedne strane, a s druge strane i od najobičnijih špekulanata. U svakom slučaju potreba za zakonom koji bi regulirao odnose trgovac-potrošač trgovac-potrošač je jedna neophodnost. Mi smo ga imali kao što smo već, kao što su već kolege i kolegice istaknuli zakon koji bi sad trebao biti usuglašen i sa zakonodavstvom Smatram da je to i ekonomsko i sociološko ali svakako socijalno i etičko pitanje i smatram da u tim odnosima ovaj, prijedlozi koji su ovdje izneseni u odnosima trgovac-potrošač da ti odnosi moraju biti regulirani, maksimalno regulirani na način da onaj koji je inferioran bude zakonskim odredbama i zaštićen. Ovo je kao što sam rekao izglađivanje našeg zakonodavstva sa zakonodavstvom Europske unije. Ovo je dosta složena materija i smatram da je teško ovu materiju opisati jednim jednostavnim jezikom, ali i moje primjedbe su kao i primjedbe kolega i kolegica prije mene idu da bi trebalo određene zakonske odredbe pokušati formulirati na što jednostavniji način. Da oni budu prihvatljivi i razumljivi onim koji će konzumirati ovaj zakon, a to su kupci, to su potrošači tako da taj zakon bude i kupcu se on, gdje se on, jednom prosječnom kupcu u Hrvatskoj i u Sinju i Zagrebu i svugdje u Hrvatskoj da bude razumljiv, prihvatljiv, da ga može … /Govornik se ne razumije./ … i da može odredbe tog zakona koristiti na tržištu, kad izlazi na tržište i kad se susreće sa trgovcem. Kad je riječ o određenim dilemama, ja bih rekao kompliciranosti ili određenim nejasnoćama koji proizlazi iz predloženog zakona ja bih samo ilustrirao u članku 3. gdje pojedini izrazi znače pa citiram: «Tvorac pravila postupanja trgovca koji se pojavljuje u člancima 102., 109. i još nekim drugim člancima. Mislim da je taj termin, ta sintagma dosta složena i da bi trebala biti prilagođena duhu hrvatskog jezika. Ali ponovit ću teško je sada višu matematiku, integralni račun svesti na 4 osnovne matematičke operacije i mislim da je stručnim službama i Ministarstvu da je pred njima do sada bio, a bit će i za ovo drugo čitanje jedan dosta zahtjevan posao po tom pitanju. U svakom slučaju jezik zakona trebalo bi što je moguće više prilagoditi duhu hrvatskog jezika i hrvatskom kupcu, hrvatskom potrošaču. U glavi 4. poglavlje javnih usluga mislim da se ovdje predlagatelj upusti u definiranje redefiniranje javnih usluga. To je dosta osjetljivo pitanje. Mislim da su oni, javne usluge su određene drugim zakonima i ne bi trebalo uvoditi u pojam javnih usluga, javnog proizvoda ili javne robe kako god hoćete, nešto što je već izmjenama Zakona o komunalnom gospodarstvu i nekim drugim promjenama zakona već izbačeno kao što je to slučaj opskrba električnom energijom. To je roba koja je na tržištu i ne bi bilo dobro da se ona pojavljuje kao javna usluga bez obzira na njeno značenje značenje kako za pojedinca tako i za trgovca. Smatram da pojam javnih usluga kako je definiran u člnaku 23., treba mu pristupiti na način da treba postojeće odredbe bilo da je riječ o Zakonu o komunalnom gospodarstvu, Zakonu o otpadu, Zakonu o vodama, Zakonu o zdravstvu treba samo tim zakonskim odredbama znači već postojećom zakonskom regulativom treba im pristupiti i da u pojam javnih usluga ulazi ono što je već hrvatskim zakonodavstvom odnosno zakonodavstvom Europske unije već regulirano. A s druge strane dolazimo u situaciju da u članku 27., u stavku 2. se spominje mogućnost tržišnog natjecanja kad je riječ o javnim uslugama koje su po sebi same predstavljaju monopol. Smatram da bi trebalo kontradikcije u samom ovom članku izbjeći i nadam se da će predlagatelj pojam javnih usluga obraditi, definirati na način koji će biti prihvaćen ovdje u Hrvatskom saboru za drugo čitanje. Posebno bih želio naglasiti da i same udruge potrošača devedesetih u prvom redu kao reakcija na kvalitetu cijene javnih usluga počevši od komunalnih usluga kao što je vodoopskrba, odvodnja. Cijena čistoće, zatim cijena električne energije i drugih i mislim da su tu u, i prvi koraci rekao bih udruga za zaštitu potrošača da su, da Odredbe zakona od članka 28. do članka 95. kad se, kad je riječ o novim tehnologijama, novom načinu trgovanja, plaćanja i tako dalje, elektroničkom poslovanju na relaciji trgovac-potrošač je u redu. Mislim da je to predlagatelj dobro riješio. Možda još tu i tamo neka izmjena ali to je dobro riješeno. Onda dolazimo do članka, do Smatram da bi taj dio Prijedloga zakona trebalo još temeljitije, još jedanput temeljito proći i lingvinistički ga obraditi kad je riječ o nepoštenim odredbama o potrošačima, nepoštenoj poslovnoj praksi. Smatram da je to, da su to područja koja trebaju biti trebaju biti definirana još preciznije, još jasnije i smatram da ima nekih odredbi koja će biti, koja su teška za konzumirati prosječnom potrošaču odnosno prosječnom građaninu Republike Hrvatske. Poglavlje zaštite potrošača i načina zaštite od načina zaštite počevši od Hrvatskog sabora, Vlade Republike Hrvatske, Vijeća za zaštitu potrošača, ulogu jedinica lokalne samouprave i samih udruga. Ovim Prijedlogom zakona je dobro definirano i smatram da jedino zajedničkom akcijom svih navedenih mogu se potrošači i krajnji korisnici i kupci educirati na način da će moći konzumirati odredbe ovog zakona i da će zajedničkim naporom jedinica lokalne samouprave. Ponovit ću tu imaju vrlo, vrlo važnu i veliku ulogu da mogu odigrati veliku ulogu u smislu edukacije i u smislu da krajnji korisnici konzumiraju ona prava koja predlagatelj želi da budu u Konačnom prijedlogu zakona i koja su u isključivom interesu, u interesu potrošača. Svakako da sve ove odredbe zakona koje su pred nama i kompletan cijeli zakon se odnosi na trgovca. da će trgovci biti u jednoj situaciji bez obzira da li se radi o malim trgovcima, fizičkim osobama ili se radi o velikim lancima, bez obzira da li se radi o prodaji prodaji tehničke robe, prehrambene robe ili bilo koje druge robe na tržištu kao javnih usluga. Smatram da trgovci će morati temeljito proučiti zakon, a da bi prihvatili pravila igre u smislu korektnog odnosa na tržištu. Mislim da će to biti jedna naša trajna briga i da će i udruge i institucije i inspektorati i sve druge službe i svi građani de facto morati morati na ovom temeljito raditi, a da bi se anomalije koje su prisutne, ne samo kod nas nego i uopće u svijetu u tim odnosima trgovac-kupac, odnosno trgovac potrošač da bi bile regulirane na kvalitetan i dobar način. Hvala lijepa. Hvala. Potpredsjednik Doma, poštovani zastupnik Mato Arlović. Izvolite. **Arlović, Mato (SDP)** Gospodine predsjedniče, poštovani kolegice i kolege valja dakako poći u raspravu o ovom zakonu zapravo od jedne konstatacije koja je napisana u obrazloženju zakona, a to je citiram: “zajedničko obilježje svih modernih demokratskih država, zaštita gospodarski slabije strane u poslovnim transakcijama, tržištu, stoga se i Zakonima o zaštiti potrošača u tim zemljama štite i fizičke osobe, potrošači kada kupuju na tržištu proizvode i usluge za svoje neprofesionalne svrhe odnosno za osobe i obiteljske potrebe i naravno da je tu civilizacijska stečevina razvijenih demokracija. I u tom pogledu treba zapravo postaviti prvi ozbiljni prigovor ovom zakonu. Dobro je uvesti tzv. javnu kontrolu preko Vijeća potrošača, Saveza potrošača, Saveza udruga potrošača, osobnog pojedinog potrošača. Ali se pokazala da najefikasnija zaštita prava potrošača se odvija primjerice u Sjedinjenim Američkim Državama ne zbog toga samo što postoji Zakon o zaštiti potrošača, nego što postoje i nadležna državna tijela koja provode zaštitu potrošača, odnosno taj zakon. U Sjedinjenim Američkim Državama postoji posebna Savezna komisija koja to osigurava i u tom pogledu bi trebalo razmisliti da li je vrijeme na našem tržištu i kod nas uz naravno Državni inspektorat koji osigurava praćenje i provođenje zakona oko zaštite potrošača sa aspekta povrede pravnosti, osigurati eventualno i osnovati posebnu agenciju za zaštitu potrošača. Drugo, kao primjedbu o kojoj načelno bi trebalo raspraviti jeste da ovaj zakon kad se već upušta u definiranje pojmova i davanje definicija sam po sebi zapravo prihvaća i jednu veoma plemenitu funkciju osim da uredi odnose između subjekata na tržištu u vezi s položajem potrošača i trgovca, nego i da bude u funkciji edukacije, da obuči, osposobi kako s jedne strane potrošače tako i trgovce. Ali je tada potpuno jasno da u ovom članku 3. ovaj broj pojmova koji se pokušavaju definirati ni izbliza ne odgovara potrebama edukacije koja bi trebala biti u odnosu na sadržaj kako ovaj zakon regulira zaštitu potrošača definira neuređeno. Nedostaju primjerice pojmovi kao što su agresivna poslovna praksa, akcijska prodaja, alternativno rješavanje potrošačkih sporova, ambalaža, arbitraža, cijene, deklariranje proizvoda, inspekcijski nadzor, Državni inspektorat, isprave, javna usluga, javne govorne usluge, kamata, komunalne usluge, kodeks postupanja, krivotvorina šta je, kupon, kupovina, logotip, maloprodaja, monopol i da ne nabrajam tako jedno tridesetak, četrdesetak pojmova koji bi bilo potrebno i koji se upotrebljavaju u ovom zakonu definirati u članku 3. ako se uopće definiraju pojmovi sa ciljem da se educiraju naši potrošači i trgovci vezano za taj dio. A osim toga time se određuje smisao, svrha, sadržaj norme vezano za tumačenje, autentično tumačenje u provođenju ovoga zakona od strane onih koji su za taj dio zaduženi. Drugo. Treća primjedba je vezana uz činjenicu da se zakonom zapravo govori o pravima potrošača, u članku 1. a u isto vrijeme je sasvim jasno da se propisuje veliki dio obveza potrošača i u tom pogledu bi trebalo već u članku 1. naznačiti da se ovim zakonom utvrđuje zaštita prava potrošača ali i obaveze trgovca, odnosno prodavača vezano za određena pitanja koja treba ispuniti i prava koja treba ispuniti u odnosu na potrošače. Ja moram nadalje reći da naravno sukladno tome ima čitav niz pojedinih stvari koje bi se mogle popraviti neovisno tome što je zakon dobar za prvo čitanje i treba dobiti potporu da ide u drugo čitanje. Tako na primjer u članku 8. potpuno je jasno da pored svih ovih pisanih prigovora, odgovora i načina kako se oni mogu dostaviti do pošte, telefaks uređaja i elektroničkom poštom itd. sasvim sigurno treba zadržati knjigu žalbe ne samo kao tradicionalni oblik moguće žalbe potrošača nego i kao sredstvo u kojem se zapravo kao javnu knjigu lako može provjeriti i utvrditi. Dalje kao jedna ozbiljna primjedba je vezana zapravo za članak 14. u kojem je primijenjena tzv. negativna definicija i u tom pogledu je sasvim jasno da bi zapravo to pitanje trebalo drugačije odrediti. Ne bi trebalo ići šta se ne može, nego bi trebalo pokušati dogovoriti definiciju kako i koje, kako se mora i u tom pogledu bi vjerojatno bilo možda ispravnije ispravnije staviti da proizvođač mora priložiti uputstvo za upotrebu robe itd. ili da uputstvo za upotrebu robe može biti nalijepljeno ili tiskano na proizvode i tako redom i da ne nabrajam sada kako je moguće definirati. U svakom slučaju ja se zalažem za tzv. afirmativnu definiciju koja će odrediti prava i obaveze i jedne i druge strane. Zašto? Da bi u krajnjoj liniji ne samo potrošačima, nego i inspektorima kada obavljaju inspekcijski nadzor bilo jasno i vidljivo i čitljivo ono što trebaju ispitati i utvrditi je osim toga se utvrde vrlo precizni zakonski kriteriji kad se o tim pitanjima raspravlja da bi mogli utvrditi je li trgovac, odnosno prodavatelj pogriješio ili nije. Kad je u pitanju članak 20., 21., 22. vezano za akcijsku prodaju i inače za označavanje sniženja rasprodaje mišljenja smo da bi trebalo preciznije urediti akcijsku prodaju i definirati što ona znači. Zatim, kako treba označiti snižavanje cijena i rasprodaju i fizičko odvajanje proizvoda na sniženju, odnosno rasprodaji iz razloga što on bi se tako izbjegao čitav niz nesporazuma između potrošača i trgovaca jer je sasvim jasno već današnja praksa pokazuje da u tom pogledu ima određenih nedostataka koje bi trebalo jasnije i preciznije odrediti. Ovo pitanje oko javnih usluga naravno je točno. Primjedba jednog kolege koji je rekao da to nije uređeno samo ovim zakonom nego da je primarno jer javne usluge se uređuju drugim zakonima. Ali javne usluge, odnosno cijenu koriste potrošači. I ovdje se postavlja pitanje koja su prava potrošača u odnosu na cijenu, u odnosu na kvalitetu, vrijeme i rokove isporuke i obavljanje poslova vezano uz javne usluge. Činjenica je da to zapravo nije definirano ovim Zakonom i to je najveći nedostatak koji se mora urediti ako hoćemo imati zaštitu potrošača i u odnosu na ove usluge, to tim više što se počela pojavljivati što prikrivena, što otvorena praksa pokušaja monopolskog ponašanja pojedinih davatelja javnih usluga u odnosu na potrošače, bilo da se radi o fizičkim ili pravnim osobama. Naravno tu je i čitav niz drugih pitanja koje bi se trebalo razriješiti oko tih javnih usluga. Između ostaloga u članku, stavku 5. članka 23. uopće nije dat rok u kojem vremenu se mora odgovoriti na prigovor o ovom potrošaču. Osim toga, ovom Povjerenstvu se otvara pitanje da li bi moralo se otvoriti sukladno Ustavu i mogućnost drugog stupnja da se uloži žalba ako niste zadovoljni s ovim rješenjem pa tek nakon toga da idemo na sud jer znamo i sami koliko traju postupci na sudovima i da dok zapravo time dođemo u poziciju da uopće možemo ostvariti pojedino pravo. Ili recimo kod ovoga sklapanja određenih ugovora putem sredstava … /Govornik se ne razumije./ komunikacije gdje se govori da ne bi bilo dopušteno potpuno su zaboravljene upotrijebiti, staviti se oružja, otrove, itd., itd. To bi se moralo apsolutno ugraditi ugraditi ili bolje rečeno moralo bi se gledati pozitivna definicija da se samo u posebno registriranim mogu nabavljati takva sredstva uz posebne uvjete i kriterije koje mora ispunjavati ne samo prodavatelj nego i kupac, odnosno potrošač da bi stekao pravo da to može realizirati. Dopustite također da je u članku, oko članka 115. vezano za komparativno oglašavanje, potpuno je zapravo nedopustivo ispustiti dosadašnje oblike koje smo imali u sada važećem Zakonu oko komparativnog oglašavanja. Iz jednostavnog razloga jer trebamo određene kategorije naših potrošača kao što su djeca, posebice zaštititi. U tom pogledu dosadašnji Zakon je to dobro riješio i zbog toga bi te odredbe iz dosadašnjeg Zakona izmjenom članka 115. i 116. trebalo posebice ugraditi. U članku 121., 122. čini se da su malo predlagatelji zakona pobrkali zapravo nadležnost po Ustavu između zakonodavne i izvršne vlasti pa onda kažu da će i Sabor vršiti zaštitu potrošača. Ne znam kako osim što donosi zakon. Prema tome, to pitanje treba sasvim drugačije razriješiti i u tom pogledu treba postaviti pitanje da li ovo Vijeće potrošača može biti samostalno i autonomno tijelo ili je ono savjetodavno tijelo ministra jer je posve jasno da to nije moguće ovako kako je sada predviđeno. Ako je ono tako, onda ono ne može štititi zapravo potrošače nego će štititi štititi onoga tko je odgovoran za provedbu ovog Zakona. To nije dobro i zbog toga bi to trebalo odvojiti od ministra kao osobe koja provodi i zadužena je za provođenje ovog Zakona. Vidjet ću kako ću one ostale primjedbe koje su mi ostale još izgovoriti. Hvala lijepa. Zastupnica Vesna Škare Ožbolt. Nema je, gubi pravo na riječ. Poštovani zastupnik Pero Kovačević, izvolite. još proširiti raspravu vezano što sam iznio kao stajalište Kluba HSP-a vezano za ovaj zakon. Znači, kratko kazano uvod je dobar. Znači, ciljevi su postavljeni dobro, razrada nije baš onakva kakvu bi trebalo očekivati u zakonskome tekstu i zaključak je ovaj Zakon kad bi bio po hitnom postupku, kad bi ga danas donijeli ne bi ostvario ciljeve i ono što mi želimo postići, a to je zaštita potrošača. Znači, utvrđivanje takvih mjerila, takvih kriterija da ćemo konačno osigurati zaštitu potrošača. Evo, poglavito su problemi, vjerojatno i vi imate, ja sam u međuvremenu između govora za klub i ovoga pojedinačnoga, dobio još par pisama hrvatskih građana koji su ustvari izloženi reketiranju kako komunalnih društava, općina i gradova, tako i tijela državne uprave, odnosno fondova kao što je Mirovinski fond, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, a sve je to posljedica i vrijedećeg Ovršnoga zakona. Jer mahom su uzeli to u svoje ruke odvjetnici i sada nije čudna situacija da Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje preko odvjetnika, kod javnog bilježnika izdaje, odnosno traži se, donose se ovršne isprave da nije plaćena jedna rata za dopunsko osiguranje 2002. godine. Ili slučaj iz Nove Kapele koji sam dobio, komunalno društvo općine je dalo odvjetniku da nije platio jednu ratu za odvod smeća. Da li taj Zakon, ovaj Zakon da li daje odgovore na ova pitanja? Ne daje odgovore na ova pitanja pa prema tome sama ta simulacija pokazuje da za drugo čitanje trebamo mnoge stvari razraditi. Točno se dogovoriti koliki je zastarni rok za ova mala potraživanja gledano sa stajališta zakona, a velika potraživanja vezano za hrvatske građane. Jer recimo, slučaj, ove, neplaćanja navodno, pod navodnicima, ako čovjek kaže da je platio ali nema više uplatnice, neplaćanja dopunskog zdravstvenog osiguranja 2002. godine naraslo je na već 300 i nešto kuna, a neka je rata bila minimalna. Jer tu ide redovne kamate, zatezne, odvjetnik tu uzme svoje i normalno uzme i javni bilježnik. Ne može dokazati da prigovor uloži na ovršnu ispravu, još će mu troškovi postupka narasti zbog toga što neće moći dokazati da je to platio. E sad se pitamo da li možemo se dovesti u situaciju da tijela, državne uprave jer normalno Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i Mirovinski, sve to spada u državnu upravu, odnosno javnu u širem smislu te riječi, tako se ponaša. Ajmo se dogovoriti da takve stvari mogu biti zastari rok godinu dana. Znači, ove godine se može raspravljati i ići i u ovrhe i prisilno naplaćivanje za 2006., ali se ne može ići za 2002., za 2003. godinu. Prema tome, napravimo prvo reda unutar onoga gdje možemo napraviti. To je znači u okviru trgovačkih društava koji su u biti vlasnici općine i gradovi, u okviru Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, u okviru Hrvatskoga zavoda za zdravstveno osiguranje. Znači, državnih institucija i simulirajmo kako to u praksi izgleda. na sve ove slučajeve o kojima sam ja govorio a takvih imamo ovdje znatan broj kao vjerojatno i svi vi, vidljivo je da ovaj Zakon ne daje odgovore. Također vezano za druge stvari i druga pitanja neću ponavljati ono što su kolege kazale, ali ajmo vidjeti u ovome dijelu kako će inspekcijske službe, odnosno da li su odredbe vezano za inspekcijski nadzor i odredbe vezano za onaj dio prekršajnoga ostvariti cilj i svrhu koju se želi postići. Neće se ostvariti s obzirom na onaj dio kad i sami znamo da preko 60% prekršajnih prijava koje inspektori podnose, završe u zastari. Znači preko 60%. Kako, recimo varijanta razno-raznih odete i kupite recimo bilo kakav proizvod, dođete kući, utvrdite da je rok trajanja istekao, valjanost, ne možete reklamirati ako niste uzeli račun. Ali se postavlja pitanje kako se uopće može dogoditi ta činjenica da se prodaje roba kojoj je rok trajanja, trajanja, valjanost znači istekla. Kako je to moguće napraviti? I šta sada prema ovome gledano kada dolazi inspektor vidljivo je, on će napisati prekršajnu prijavu, a bit je tu robu izvan prometa znači odmah izuzeti i staviti. Takva je isto ona varijanta što moram malo razjasniti s onim mandatnim kaznama, malo sam tu s kolegama raspravljao. Mandatne kazne treba malo drukčije postaviti. Zašto treba drukčije postaviti? Zbog toga što poslodavac izbjegava da on izravno plati mandatne kazne nego to prevali na svoga djelatnika, a kasnije mu neće priznati. Znači u tim situacijama bi možda ovo rješenje inspektora trebalo imati i snagu ovršne isprave tako da se izravno naplaćuje. Prema tome ovaj dio simulacije koji sam nastojao na ovih par primjera ukazati, govori o tome da ono što je postavljeno kao cilj, kao ciljevi ovoga zakona, neće biti oživotvoreni na način na koji mi svi želimo, znači da su potrošači zaštićeni. Ali kažem, ponavljam i onu varijantu, da moramo vidjeti i te situacije, ima i neodgovornih potrošača, poglavito što se žale na sve i svašta pa onda su mi se žalili se radnici u ovim trgovačkim lancima koji ionako imaju nikakve plaće, pa oni dobivaju otkaz zbog toga što eto potrošač nije bio zadovoljan kako se on ponašao prema njemu, da li je imao osmjeh ili nije ili ne daj Bože drugih razno-raznih situacija, a ti isti recimo prodavači nastradaju i, znači oni su u tom slučaju između čekića i nakovnja zbog toga što recimo ako je manjak robe onda poslodavac traži da to taj radnik koji ima 2 tisuće kuna namiri. Prema tome ne treba ni taj dio zaboraviti iako je normalno naglasak u ovome dijelu na zaštiti potrošača ali ne da bude takva zaštita da vlasnik društva, vlasnik tvrtke može svoju obvezu, svoju odgovornost prevaljivati u ovome slučaju znači na prodavača. i sve ove primjedbe i potrošačkih udruga i svih drugih ukazuju da moramo imati zakon koji će biti simuliran i to je jedan problem koji se javlja u Hrvatskoj poglavito i vezano za usklađivanje sa pravnim stečevinama Europske unije, moramo priznati da nam je sve lošija kadrovska struktura osoba koje izravno rade na izradi zakona, a poglavito je to u zadnje vrijeme zametno u ovome dijelu usklađivanja sa pravnim stečevinama Europske unije, jer da bi se zakon mogao raditi mora se prije svega poznavati stanje kakvo je, mora se znati što se događa da bi se onda mogla ta rješenja, dati rješenja koja će se isimulirati i provedbeno kasnije dokazati da su to rješenja za koje mi dižemo ovdje ruku. Prema tome dobro je što je prvo čitanje i nadam se da će u drugom čitanju sve ove stvari što mi danas kažemo biti ugrađene u zakon, da ćemo dobiti zakon koji će biti provediv i kojim ćemo biti zaštititi potrošača. Hvala lijepo. Hvala. Replika, poštovani zastupnik potpredsjednik Doma, Mato Arlović. **Arlović, Mato (SDP)** Gospodine potpredsjedniče, poštovani kolega Kovačević zapravo se želim pridružiti vašem stavu da bi trebalo potpuno ovu glavu oko prekršajnih odredbi to urediti, jer je ono potpuno nesrazmjerno. Visina kazni koje se predviđaju, odnosno prekršajnih kazni koje se predviđaju za pravnu osobu u odnosu na odgovornu osobu su potpuno nesrazmjerne ako se tome doda trgovac, odjedanputa onda vidite zapravo da je on u nepovoljnoj poziciji to tim više što često puta mora i provoditi odluku svojeg poslodavca, odnosno pravne osobe i u takvoj situaciji ga se zapravo dvostruko dovodi u nepogodnu situaciju tim više kada se ima u vidu i činjenica kako inače trgovci prodavatelji kod nas prolaze u velikom dijelu pravnih osoba koje ne vode računa o zaštiti i ostvarenju prava radnika. Drugo, s pravom prigovarate da ovaj zakon treba dodatno doraditi do drugog čitanja između ostaloga vidi se da je prepisivan stari zakon, primjerice u članku 147. pa se kaže da će se u roku, ne govori se u roku nego fali riječ: "u roku" od 6 mjeseci da će Vlada donijeti provedbene propise ili je jednostavno u prijepisu ispušteno, a u 151. se između ostalog kaže da će se primjenjivati podzakonski akti koji su doneseni na temelju važećeg zakona do sada, a u 152. da važeći zakon do sada prestaje važiti, a u isto vrijeme nije rečeno da ti podzakonski akti koji će se donijeti, koji su doneseni ako se nastavi primjenjivati dok se ne donesu drugi akti, neće se primjenjivati ako su u suprotnosti s ovim zakonom pa se može dovesti do situacije da imamo koliziju između podzakonskih akata i samoga zakona koji smo donijeli što je zapravo veoma bolno i teško pitanje vezano za funkcioniranje i ostvarivanje vladavine prava i pravne države. I zadnju primjedbu koju doduše vi niste rekli, ali ću iskoristiti već kada sam u prilici kroz repliku. Treba otvoriti posebno poglavlje da se potrošači mogu udruživati u savez i udruge na nacionalnoj razini i ovo Vijeće potrošača koje ste predvidjeli doduše kao savjetodavno tijelo treba biti nacionalno vijeće potrošača u Republici Hrvatskoj, jer valja voditi računa da se i po funkcionalnoj i po teritorijalnom kriteriju mogu osnivati vijeća potrošača u Republici Hrvatskoj. Recimo od ovih pružanja javnih usluga preko materijalne naravi do pitanja prodaje proizvoda na široke potrošnje gdje se sve mogu osnovati i organizirati vijeće potrošača i dobro bi bilo da ih ima jer bi bili veća kontrola u odnosu na ono što trgovci čine i rad. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Pero Kovačević. Poštovani gospodine predsjedniče, slažem se sa ovim dijelom što je gospodin Arlović rekao, ali predlažem kako na koji način predlagač ga može otklonit. Gledajte, očito da morate kada budete radili ove odredbe razgovarati sa državni inspektoratom koji radi te poslove i s drugim inspekcijskim službama, jer ministarstvo nema inspekcijske službe u tome dijelu tako da ima tu problematike. A također vam predlažem da porazgovarate sa Visokim prekršajnim sudom, jer Visoki prekršajni sud će vam dati stajališta iz kojih je vidljivo da sve, da mnoge situacije moraju kao takve odbiti ili odbaciti prekršajne prijave zbog činjenice što nije dobro u zakonu norme uređene. Ima puno takvih situacija i treba koristiti znači i iskustva iz prakse Visokog prekršajnog suda i održati posebne rasprave i sjednice na tu temu jer na taj način sa ovima simulacijama sa praktičkim problemima ćete doći do rješenja koja će biti i primjenjiva i koja će moći i inspektori primjenjivati, a gdje neće biti problema i kod prekršajnih sudova, jer moramo biti svjesni činjenice ove poslove inspekcije rada i osobe koje nemaju pravnoga znanja znači koje imaju drugih znanja a i bitno je pravno, dobro i ispravno sastaviti i prekršajnu prijavu, također zapisnik ali je bitno da je to i u prekršajnoj mjeri kao takvo određeno a ne da je odredivo i onda nam se događa ovo što nam se događa, da 60% ode u vjetar. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Druga replika poštovana zastupnika Ingrid Antičević-Marinović. Hvala lijepa poštovani gospodine predsjedniče. Čini mi se ono što je rekao kolega Kovačević presudnim da se zaštita potrošača u praksi reflektira odnosno iscrpljuje na način da za tu zaštitu odnosno povreda prava potrošača odgovara radnik kod poslodavca. I to je nešto što je strašno i što je prestrašno. To bi ovaj prijedlog, konačni prijedlog zakona trebao onemogućiti i to izrijekom. Kao što vidimo čitav ovaj prijedlog zakona jeste potreba usklađivanja našeg zakonodavstva sa Europskom unijom. Europska unija to traži, da se zaštiti čovjek kao potrošač, ali ono što mi moramo posebno inzistirati, da zaštitimo čovjeka kao stvaratelja te robe, a ne da još kroz ovaj zakon on odgovara umjesto poslodavca, umjesto nabavljača te robe, pa je počesto eto čovjek roba, odnosno tretira se kao roba i još manje je zaštićen. Država je dužna zaštititi prije svega čovjeka i kao potrošača ali primarno ako ga nije zaštitila kao radnika, onda će uzalud biti i ovakva zaštita odnosno takva zaštita će se drugom čovjeku pružati preko drugog radnika i stvaratelja te robe koji počesto eksploatiraju tog radnika pa i na ovakav način. Mislim da je ovo jako vrijedno upozorenje pogotovo ukoliko se držimo onog temeljnog ustavnog načela da je naša zemlja socijalna država a mi svi trebamo zajedno ustrajati u tome da ona to postane u što većoj mjeri. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Pero Kovačević. **Kovačević, Pero (HSP)** Hvala lijepo poštovani gospodine predsjedniče. Pa, slažem se sa ovim i zbog toga predlažem ovo rješenje, znam puno takvih slučajeva ili situacija gdje je dopušteno mandatno kažnjavanje. Inspektor dođe, normalno radnik običan se uplašio, on plati ili uzme iz kase, gazda to njemu poslije ne prizna, veli to je tvoj problem, nije moj problem. Zbog toga, mandatno kažnjavanje, to su vam situacije koje vam se svagdje događaju. Što će ako se žali inspekciji? Dobit će otkaz, mahom jer je primljen na određeno vrijeme ili je primljen sa nekim rokom kušnje ili svega ostalog. Zbog toga je kod takvih situacija mandatnog kažnjavanja potrebno ići na varijantu da je riječ o rješenju koje ima ovršnu snagu tako da se može reći na račun gazde a ne da u ovom slučaju nastradaju radnici koji eto ne mogu ni povratiti svoj novac, ako se žale dobije otkaz. Hvala. (HDZ)** Poštovana zastupnica Nevenka Majdenić. Prijedlog zakona o zaštiti potrošača ću podržati. Inače zaštita potrošača je civilizacijska stečevina razvijenih demokracija uređenih tržišta i sustav vrijednosti koje je u stalnom razvoju. U Europskoj zajednici je iznimno bogato zakonodavstvo baš u zaštiti potrošača. Moderno tržište se vrlo brzo širi, brze su promjene na tržištu. To vidimo i u našoj zemlji, sve je više robnih kuća, na policama sve više raznih roba, sličnih karakteristika iz različitih zemalja. Ponekad teško ili potpuno nečitljivih isprava bitnih koje prate proizvod. Građani Hrvatske, potrošači imaju pravo na pravnu zaštitu i potporu države i na taj način zaštitu zdravlja i sigurnosti i ekonomskog interesa. U primjeni Zakona o potrošačima koji je donesen prije tri i pol godine, 2003. godine, pokazalo se da su njegove odredbe manjkave, da se značajan dio postojeće regulative ne provodi, da se koči ostvarenje temeljnih prava potrošača, njegovo dostojanstvo i gospodarski interes. Slijedom toga i ne čudi što su tijekom analitičkog pregleda i ocjene usklađenosti zakonodavstva Republike Hrvatske za područje zaštite potrošača sa europskim zakonodavstvom u poglavlju 28. zaštita potrošača i zdravlja identificirana neusklađena mnoga područja, te je Republika Hrvatska preuzela obvezu usklađivanja s jasno utvrđenim rokovima izloženim u pregovaračkim stajalištima za ovo područje. Meni je drago što su prilikom izrade ovog Prijedloga zakona o potrošačima uzeta u obzir i mišljenja i primjedbe sa rasprava između tijela državne uprave, strukovnih udruženja trgovaca, Udruge za zaštitu potrošača, neovisnih stručnjaka, predstavnika akademske zajednice i drugih, uključena su mišljenja stranih konzultanata iz CARDS projekata i predstavnika Europske zajednice. Smatram da će novi Zakon o potrošačima poboljšati i pojednostaviti djelotvorniju provedbu sustava zaštite potrošača u Republici Hrvatskoj. Edukacija i informiranje potrošača je vrlo bitno. Člankom 128. uređuje se informiranje i edukacija potrošača putem programa osnovnog i srednjeg školovanja na način da će se u nastavne programe uvrstiti osnovna znanja o pravima i obvezama za zaštitu potrošača te provesti provesti suradnja ministarstva nadležnog za poslove zaštite potrošača i ministarstva nadležnog za obrazovanje i odgojno obrazovne institucije. nema zaštite bez dobre pravne zaštite. I zbog toga smatram da je pravi način rješavanja potrošačkih sporova utvrđen člankom 129. dakle, onih sporova koji se nisu mogli riješiti izravno odnosno izvan sudsko rješavanje potrošačkih sporova pred Sudom časti Hrvatske gospodarske komore i Sudom časti Hrvatske obrtničke komore. Ovaj način rješavanja potrošačkih sporova je puno fleksibilniji. Od upućivanja tužbe na sud što u mnogim slučajevima može udovoljiti bolje potrebama potrošača i trgovaca. usporedbi sa sudstvom ovi su sustavi jeftiniji, brži i neslužbeniji i time privlačnije sredstvo potrošačima koji traže pravnu zaštitu. Smatram da je također izuzetno dobro i važno u zakonu dobro određen odnosno trgovca i potrošača u vezi potrošačkih zajmova. Potrošačkih zajmova ima sve više. Sa sve višim iznosima zajmova i zato je stvarno bilo važno i propisati oblik i sadržaj ugovora o potrošačkim zajmovima te definirati efektivnu kamatnu stopu za zajam. Slično kao i u banci. Efektivna kamatna stopa na zajam jest ukupni trošak zajma za potrošača izražen kao postotak od iznosa odobrenog zajma iskazan na godišnjoj razini. Ono ustvari omogućava prikaz povoljnosti odnosno usporedivosti nekih kredita jer je to bilo uobičajeno prije bilo govoriti samo kamatnu stopu a ostale troškove ne. Sada odredba postoji dakle, o efektivnoj kamatnoj stopi i ona to onemogućava. Trgovac je također dužan obavijestiti potrošača o najvišem iznosu zajma, o godišnjoj kamatnoj stopi, o troškovima koji se naplaćuju u vrijeme sklapanja ugovora i pretpostavkama i postupku raskida ugovora. U cjelini analizirajući ovaj zakon koji predlaže Vlada vidljivo je bolja i transparentnija uređenost pravne zaštite potrošača, podizanje javne svijesti a to je veliko jamstvo boljim gospodarskim učincima i cjelokupnom razvoju gospodarstva. Hvala lijepa. Pa ispravljam navod kolegice koja je istaknula da kao manjkavosti postojećeg zakona je neprovođenje zakona. Neprovođenje zakona nije manjkavost postojećeg zakona. To je manjkavost onih koji trebaju provoditi zakon a to je državna uprava i to da precizniji budemo Vlada. Dakle, to nije manjkavost postojećeg zakona nego je to manjkavost Vlade i to ne smije biti kao razlog potrebe promjene zakona. Jer ako je to potreba promjene zakona, što to znači? Da mi donosimo sada zakon koji će zapravo pokriti manjkavost Vlade koja nije sposobna provoditi postojeći zakon koji se također usklađivao sa odredbama Europska unija zahtijeva dakako zaštitu potrošača i uistinu na tome inzistira svaka moderna demokratska država ali zaštita potrošača se ne realizira samo donošenjem zakona nego primjenom zakona a evo tri godine su pokazale da te primjene nije bilo. Miroslav Korenika. **Korenika, Miroslav (SDP)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Na tragu ovoga što je rekla gospođa Lalić. Činjenica da se ne provode pojedine odredbe zakona. Ja bih bio poštovana kolegice Majdenić daleko zadovoljniji da ste nam rekli koje se to odredbe postojećeg Zakona o zaštiti potrošača ne provode, zašto se ne provode i tko je odgovoran za to. Sasvim sigurno kao što je i kolegica Lalić rekla Vlada odnosno Državni inspektorat koji u najvećem dijelu ima svoje prste u tome na jednoj strani. Uz to rekli ste kako ste zadovoljni da vezano uz nastavne planove i programe odnosno informacije i edukaciju potrošača. Kako je koncipiran članak 128. bojim se da od toga neće biti ništa ovdje se kaže u članku 128. da se sudjeluje znači nastavni planovi i programi osnovnog i srednjeg školovanja trebaju sadržavati osnovna znanja pa zatim ministarstvo nadležno za poslove zaštite potrošača i za obrazovanje moraju, znači sudjeluju u pripremanju odgojnih i obrazovnih programa zaštite potrošača. Jedina mana nigdje ne piše kada će se to napraviti, hoće li to biti već od slijedeće školske godine ili ćemo za tri godine kao što ste vi sad to ovako nama vrlo slikovito rekli zato što se zakon ne provodi morati mijenjati ponovo zakon. Znači, nema rokova. Koja je tu obveza postojećih ministarstava? Pretpostavljam ako imamo dobre i poštene namjere da ćemo već od slijedeće školske godine u programima za osnovne i srednje škole imati nešto takvoga. Isto tako u stavku 3. 128. članka kaže se da ministarstvo nadležno za poslove zaštite potrošača i udruge za zaštitu potrošača mogu surađivati sa odgojno-obrazovnim institucijama, znači ne moraju. Ako se stavi imperativno onda će od toga nešto biti, međutim ovako sve ostaje na sferi dobrovoljnosti a to je najčešće nula. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Odgovor na repliku poštovana zastupnica Nevenka Majdenić. Ovaj zakon je jedan od zakona koji su doneseni i koji u stvari nisu usklađeni. Oni su rezultat jedne Vlade koja je donosila zakon na temelju na temelju kompromisa i oni su neprovedivi. U obrazloženju ovoga zakona na stranici četiri vidite sve ono što nije provedivo i mislim da da je zakon da je tako usklađen i da je tako dobar onda bi se sada prilikom usklađivanja sa Europskom unijom, sa tim zakonima dakle ne bi bilo uopće u pitanju da se mora izvršiti neko neko usklađenje i to u tako velikom broju članaka. Što se tiče obrazovanja i tendencija Europske unije da se potrošači što je više ustvari od najranije dobi educiraju da se na taj način zaštite. To je posebno potrebno sada zaštititi naše mlade. Vi ste vidjeli da su oni pod utjecajem velikog broja ja bih rekla reklama i to negativnih reklama. Mi moramo kao društvo voditi o zaštitu baš te najmlađe skupine i baš je zato potrebno izvršiti edukaciju u osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju. Hvala. Poštovani zastupnik Krunoslav Markovinović. Izvolite. **Markovinović, Krunoslav (HDZ)** Gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, gospođo pomoćnice ministra gospodarstva! Pa evo, na raspravu o Prijedlogu zakona o zaštiti potrošača potakli su me prijedlozi pravobraniteljice za djecu. Činjenica je da su djeca slabo zaštićena od utjecaja agresivnih reklama, to smo svakodnevno svjedoci, da je veliki broj trgovina namijenjen djeci, da je Sveti Nikola dobio pojačanje u Djedu Mrazu, Djedu Božićnjaku i da je uvoz igračaka enorman. Vjerojatno u nepovoljnom omjeru uvoza, izvoza, robe na primjer iz Kine igračke igraju značajnu ulogu. Konačno, i bivši ministar bivše Vlade prilagodio je zakon profitu svoje firme poznati po prodaji igračaka. Promatrajući djecu kao potrošače pravobraniteljica ističe da "agresivna promidžba usmjerena prema djeci, citiram, uči djecu da cijene materijalna dobra kao presudna, da potrošačke navike stečene u djetinjstvu ostaju za cijeli život. Stoga je utjecaj na djecu putem reklama u dugoročnom smislu profitabilan", kraj citata. Djeca bitno utječu na visinu telefonskih računa. Posljedica agresivnih reklamiranja porno sadržaja u dnevnim novinama, konačno evo možete pogledati dnevne novine, pola stranice su vam samo pozivi na Reklamiranje porno sadržaja trebalo bi biti u specijaliziranim časopisima a ne servisarno djeci jer eto obitelj ima neugodan običaj, nezgodan običaj kupovati dnevni tisak a djeca onda to još i čitaju. Javna pravobraniteljica traži dopunu članka 114. formulacijom "Oglašavanje koje prouzrokuje ili bi moglo prouzročiti tjelesnu, duševnu ili drugu štetu u djece koja djeci upućuju poruke ili dijelove poruka kojima se iskorištava ili zlorabi ili bi se moglo zlorabiti njihova lakovjernost ili pomanjkanje iskustva.". Također traži da zakon propiše kao nepošten oblik agresivne poslovne prakse oglašavanje na mjestima u kojima borave djeca kao što su škole, vrtići, dječji domovi. I konačno, sjetimo se primjera takove nepoštene agresivne politike početkom prošle školske godine kad su učenicima prvog razreda saborski zastupnici SDP-a dijelili slikovnice sa malim crvenim medvjedom. Dokaz loših namjera s predumišljajem vidimo ovih dana se predsjednik SDP-a slika s malim crvenim medvjedom, valjda su ga djeca već u međuvremenu usvojila, simbolom novih demokratskih promjena. Jedino me zabrinjava što su simbolično sa snagom medvjeda uspoređivali Staljina, povijest se obično ponavlja. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Kolega Miroslav Korenika, je li bila replika ili? Ispravak netočnog navoda. Izvolite. Ispravljam navod da je bivši ministar bivše Vlade prilagodio zakon sebi jer kolega očito ste nešto u zbrajanju poremetili kod sebe. Taj ministar o kojem govorite tada više nije bio ministar, samo za početak. A usput kad govorite da se mora usklađivati zakon zbog Europe činjenica da je pozicija Hrvatske 2003. u odnosu na današnju poziciju bila drugačija i još nešto. Donesene su i neke nove direktive koje su ugrađene a kojih se ne pridržavaju i nemaju ih ugrađene u svoj zakon niti stare članice

gubi pravo na riječ. Poštovani zastupnik Miroslav Korenika, izvolite. **Korenika, Miroslav (SDP)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pa činjenica je da odmah krećem tamo gdje sam stao u ispravku netočnoga navoda. Činjenica je i to nam je na Odboru vrlo jasno rečeno da i u ovom zakonu se želi dodatno zaštiti prava potrošača i da ona nisu do kraja zaživjela. Ja ću samo doći do članka 123. lokalne i područne odnosno lokalne samouprave su dužna sustavno promicati zaštitu potrošača na svome području te podupirati djelovanje udruga za zaštitu potrošača. Ja bih volio da mi predstavnici predlagatelja objasne i pojasne što to znači podupirati. Podupirati je najčešće nekakva verbalna podrška. Znamo da u Zakonu o lokalnoj i regionalnoj samoupravi jedna od obveza lokalne samouprave je i zaštita potrošača. Međutim ja osobno se zalažem za to da se odmah tu napiše financirati i da onda se zna na koji način se to radi? Posebno stoga što u Hrvatskoj trenutno postoje i to smo dobili jučer podatak kojeg nažalost nema u obrazloženju ovoga Zakona samo 23 udruge koje se bave zaštitom potrošača. A kad vežemo to i uz članak 121. gdje se govori o tome tko su nositelji zaštite potrošača imamo i neke nelogičnosti. Nelogično je da su nositelji zaštite potrošača samo Hrvatski sabor, Vlada, Ministarstvo, Državni inspektorat i onda gle čuda. Dolazimo do općinskih odnosno gradskih vijeća i Skupštine Grada Zagreba. Čini mi se da zaboravljamo da nositelji izvršne vlasti u tim jedinicama lokalne i regionalne samouprave su poglavarstva. Ta poglavarstva kreiraju i godišnje proračune. Prema tome ako želimo preko tih nositelja odrediti da se financiraju nekakvi programi i udruge za zaštitu potrošača treba i nositelje izvršne vlasti sasvim sigurno ovdje staviti. Isto tako čini mi se da bi trebalo ići prema lokalnoj i regionalnoj samoupravi i sa dodatnim sredstvima jer ponavljam stalno to mi stalno prebacujemo dodatna zaduženja jedinicama lokalne i regionalne samouprave, a ne određujemo im i dodatne izvore financiranja. Pri tome u članku 127. govori se da će se osnovati savjetovališta za zaštitu potrošača i da će tu biti mreža tih savjetovališta. Shodno tim mrežama znat ćemo koliki je njihov broj, hoće li to biti jedno savjetovalište u županiji pa će primjerice u Varaždinskoj županiji građanin ili nezadovoljan, onaj koji traži savjet mora dolaziti iz Bednje do Varaždina 40-tak kilometara. U ovoj ekonomskoj situaciji pitanje je ekonomske opravdanosti. I usput u stavku 4. članka 127. opet se govori da su jedinice lokalne samouprave, to su najčešće gradovi kojima će pretpostavljam biti sjedišta takvih savjetovališta dužni osigurati prostor znači financirati prostor za rad savjetovališta a za njegov rad se novci osiguravaju u Državnom proračunu. Mislim da bi tu bilo zgodnije i predlažem da se do drugog čitanja razmisli o tome da savjetovališta ili njihove ispostave imamo i tamo gdje imamo ispostave tijela odnosno, ministarstava odnosno tijela državne uprave po županijama. To bi primjerice u Varaždinskoj županiji bilo 4 mjesta jer obično sve one općine oko tih gradova gravitiraju prema njima. Lakša je komunikacija. Ljudi će lakše doći tamo. I na kraju informiranje i edukacija potrošača. Napominjem svuda tamo gdje nemamo rokova od toga neće biti ništa. I čini mi se da ovaj zakon u dobrom dijelu nedostaju rokovi u kojima će se neke stvari napraviti. Najčešće su donošenje pojedinih podzakonskih propisa 6 mjeseci međutim evo čudna li čuda govorimo o edukaciji i informiranju potrošača. To se definira samo jednim člankom sa tri, sa tri stavka. Međutim o rokovima nema ničega. Ako želimo uistinu da to postane praksa i da krenemo od osnovne škole sa edukacijom onda bi to trebalo već za sljedeću školsku godinu kada i prvi puta dobijamo navodno besplatne udžbenike krenuti s tim. Osim toga ja bih molio da mi se isto razjasni pod obvezama trgovaca u članku 5. stavak 6. kad se govori da je trgovac dužan potrošaču za proizvod i ustanovi se da je proizvod neispravan, da mu ga je dužan u razumnom roku popraviti. Znamo i praksa nas uči da ti razumni rokovi često puta u paradoksalnim situacijama budu enormno dugi. Ja bih molio da nam se ovdje propiše što je to razuman rok. On može biti, možda ne mora biti u zakonu, može čak biti podzakonskim propisima jer imamo različite skupine proizvoda koje se mogu drugačije tretirati. Ali da taj razumni rok opet ne bude rupa u zakonu koja će poslužiti trgovcima da jednostavno vrše zlouporabu. I još bih jedan primjer dao vezano uz ovogodišnju skijašku sezonu. Možda dobijem nekakav logičan odgovor na to. Naši građani su potpisivali ugovore sa turističkim agencijama da idu na skijanje. Snijega nema i tada im se ne vraća puna cijena nego im se možda čak ne vraća ništa u slučaju prekida putovanja. Možda bi podzakonskim propisima i u takvim slučajevima trebalo zaštititi potrošače. Čini mi se da ovaj zakon u prvom čitanju se može poduprijeti. Nije mi jasno obrazloženje da zato što se ne provodi zakon ili što se nisu pojedini stavci ili članci zakona do sada provodili da se zakon zbog toga mijenja. To sasvim sigurno nije slučaj. Međutim pitam iz, koji su razlozi i je li to pritisak iz Europe da se direktive koje još uvijek stare članice Europske unije nemaju ugrađene u svoje zakone, koji su razlozi da mi tako brzo moramo ih primijeniti? Ako je to u svrhu zaštite potrošača prihvaćam kao takvo, ali ako je to sluganstvo prema Europskoj uniji mislim da nije korisno. Hvala lijepo.

jedno od značajnih obilježja modernih demokratskih država je svakako i zaštita ekonomski slabije strane u poslovnim transakcijama na tržištu. Pa stoga i Zakonima o zaštiti potrošača u modernim demokratskim zemljama štitimo samo fizičke osobe odnosno potrošače kada kupuju na tržištu proizvode i usluge za svoje osobne ili obiteljske potrebe. Utvrđivanje ovog područja i razvoj institucija koja će potrošači izvješćivati i poučavati, te djelotvorno štititi prava potrošača započela je još Generalna skupština Ujedinjenih naroda. Skupština je donijela dotičnu rezoluciju još 85 godine, a u njoj su sadržane smjernice o zaštiti potrošača i njome se potiču zemlje članice za zaštitu prava potrošača. Tu bih vas upozorila na stranicu dva, prvi odlomak stranice dva zato što je došlo do jedne ja ću reći ne preciznosti a objasnit ću u čemu se ona sastoji. Potkraj '73. godine europske države koje su potpisnice Rimskih ugovora donose Europsku povelju o informiranju i zaštiti potrošača. Iako je ovo prvi formalni europski akt o zaštiti potrošača politika zaštite potrošača u zapadnoj Europi razvija se još od 40-tih godina prošlog stoljeća. Ovdje moramo zastati i pokušati si razjasniti neke stvari. Naime, u ocjeni stanja ovog prijedloga navedeno je ugovorom citiram: “Ugovorom o Europskoj uniji odnosno Amsterdamskim ugovorom u zagradi piše članak 153. itd. politike zaštite potrošača postala je autonomna politika.“ Stranica Dakle, čitanjem ove rečenice mogli bi pomisliti da je riječ o dva jedna te ista dokumenta, tj. da između Ugovora o Europskoj uniji i Amsterdamskog ugovora postoji znak jednakosti. Kad bi netko htio biti precizan tada bi trebao napisati slijedeće. Izmjenama uvedenim ugovorom iz Maastrichta, a poslije i Amsterdamskim ugovorom, pa tada citirati u članak 153. Ugovora o Europskoj zajednici politika zaštite potrošača postala je autonomna politika. Naime, Ugovor o Europskoj uniji ili Treaty on European Union potpisan je u Maastrichtu '92. godine, a naredne je godine stupio na snagu. Njime je nastala Europska unija. On je zapravo izmijenjen i nadopunjen na Ugovor o europskim zajednicama, odnosno Rimskih ugovora iz '57. godine. Nadalje, ugovor koji je poznat pod imenom Amsterdamski ugovor potpisan je '97. godine i sadrži samo 53. članka, a ne 153. Dakle, u prijedlogu spomenuti članak 153. u Amsterdamskom ugovoru nećete uopće moći naći. Molim vas to popravite. To je jedna nomotehnička greška, ali svakako stvara nekakvu Amsterdamski ugovor pak je nadopuna mastriškom i to famozni članak 153. nalazi se zapravo u ovom prvom ugovoru, Ugovoru o europskim zajednicama koji je nadopunjen sa dva navedena ugovora. No, da se vratimo na samu tematiku prijedloga. Hrvatska je sa Europskom unijom i njezinim članicama 29. listopada 2001. potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa jasnim opredjeljenjem za razvoj civilnog društva i demokratizaciju, te izgradnjom institucija civilnog društva. U članku 74. spomenutog Sporazuma o stabilizaciji pod naslovom zaštita potrošača navedeno je da će države potpisnice surađivati kako bi uskladile standarde za zaštitu potrošača sa standardima Unije. Ujedno se tu potiče politika aktivne zaštite potrošača, uključujući veću informiranost i razvoj neovisnih organizacija, učinkovitu pravnu zaštitu potrošača u cilju povećanja kvalitete robe široke potrošnje i uspostavljanja odgovarajućih sigurnosnih normi. U skladu sa preuzetim obavezama iz navedenog sporazuma Hrvatska je preuzela i smjernice Europske unije o zaštiti potrošača u svoje zakonodavstvo. 2003. godine donesen je Zakon o zaštiti potrošača kao opći propis koji je nadopunjavan mnogim drugim zakonima. Recimo Zakonom o komunalnom gospodarstvu, Zakonom o normizaciji itd. Donošenjem Zakona o zaštiti potrošača možemo govoriti o prekretnici u zaštiti naših građanskih prava jer je u Hrvatskoj zaštita potrošača do tada bila tek uzgredni produkt određenih pravnih relacija. Istina, prava potrošača bila su uređena kroz više zakona ali je također činjenica da neka područja zaštite uopće nisu bila regulirana. Možda je i najveći problem ove tematike međutim leži u činjenici da u našem društvu ne postoji kultura, odnosno svjetonazor o značenju zaštite potrošača kod poduzetnika u okviru obrazovnih programa u obitelji i drugdje. Dugogodišnje zanemarivanje prava fizičkih osoba rezultiralo je velikim neznanjem građana i minimalnom razinom samozaštite. Uz Zakon o zaštiti potrošača preduvjeti za zaštitu su i razvijene spoznaje, naročito su razvijene spoznaje o značenju zaštite potrošača kod samih građana, uključivanje osnovnih znanja o pravima potrošača i ponašanje u odabiru proizvoda i usluga u obrazovni proces tzv. smarts consumer, te jačanje građanskih udruga koje mogu značajno pomoći u edukaciji građana, pružanju individualne pomoći, ali i educiranju samih poduzetnika. Nemojmo zaboraviti da udruge za zaštitu potrošača raspolažu sa minimalnim, odnosno nedovoljnim sredstvima za rad. Sredstva potječu uglavnom iz stranih donacija, njihove samostalne aktivnosti i minimalnih sredstva koja im dodjeljuje Vlada Republike Hrvatske iz državnog proračuna. Danas eto idemo sa novim prijedlogom zakona, jer je zaštita potrošača dinamično područje, pa se politika zaštite potrošača ne može definirati na jedno duže razdoblje. S obzirom na današnje brze promjene na tržištu koje se reflektiraju na potrošače javlja se potreba za stalnim praćenjem ovog područja. Svakodnevno smo svjedoci bombardiranja potrošača. U hrvatskom društvu postoji vidljiv jaz između kupovne moći i kupovnih želja Hrvata. To je naprosto jedna od stvari s kojom se suočavaju sve post socijalističke države nakon naglog prijelaza u kapitalizam i otvoreno tržište sa beskrajno velikom ponudom proizvoda. Međutim, u Hrvatskoj ta pojava poprima gotovo patološka obilježja. Strašno veliki broj ljudi živi preko svojih mogućnosti, a većina njih se zadužuje ne bi li si priskrbila ne osnovne životne namirnice već upravo određeni luksuz. Samo treba baciti pogled na hrvatske prometnice i uočiti koliko se zapravo novih automobila nalazi na cesti. I ne govorimo o automobilima srednje klase i neke prosječne cijene. Republika Hrvatska je odlično tržište za luksuzne automobile. Brojke sve govore. U prošloj godini u Republici Hrvatskoj prodano je preko 1000 komada automobila marke BMW, preko 900 komada marke Mercedes, marke Porshe 45, marke Jaguar 37 komada. S obzirom na ove brojke činilo bi se čovjeku da je Republika Hrvatska izuzetno bogata država bez ikakvih dugova bilo da se radi o unutarnjim ili vanjskim. Sve ovo podsjeća na jednu pjesmicu “još jedan prosjak leži na cesti, mobitel mu zvoni mada nema što za jesti i nema veze što je malen stan naš Mercedes nam je dovoljan“. Ono na što aludiram s ovim zapravo je društveno stanje u Republici Hrvatskoj u kojem su vrijednosti potpuno izvrnute. Iako je svatko slobodan trošiti svoj novac ipak smatram da u području zaštite potrošača ide i obrazovanje istih kako bi postali tzv. pametni kupci. A taj pojam podrazumijeva suzdržavanje od kupovine nečeg što nam zapravo nije potrebno ili si u konačnici ne možemo priuštiti. Tragom hrvatskog sporog, ali sigurnog puta prema Europskoj uniji valja imati na umu da treba biti oprezan u pogledu mnogo stvari, a jedno od njih svakako je i zaštita potrošača. S jedne strane zato što je Republika Hrvatska relativno mala zemlja sa relativno niskim standardom u usporedbi sa ostalim zemljama pa tako već i danas postoje glasine o proizvodima istih proizvođača koji su na tržištima srednje ili osobito istočne Europe znatno slabije kvalitete nego na tržištima zapadne Europe. S druge strane u Republici Hrvatskoj ne postoji neka tradicija zaštite potrošače i njegovanje te zaštite kao jedne od dragocjenih, društvenih i demokratskih vrijednosti. Zapamtite da je tržište poput demokracije uvijek kad kupujete robu ili uslugu vi ste u situaciji glasovanja za svoj džep. Izaberite najbolje kandidate, poučavaju autori europskog potrošačkog vodiča kroz jedinstveno tržište potrošača Unije i pri tome ih podsjećaju kako nema podjele na potrošače i one koji to nisu. U razvijenim ekonomijama svi su potrošači. Svi koji se trenutačno nalaze u poziciji proizvođača ili ponuđača robe ili usluge u drugom se trenutku pojavljuju na tržištu kao kupci robe ili usluga ili za svoju proizvodnju ili pak za osobne potrebe. Stoga je opći i pojedinačni interes trajan pritisak za poboljšanje kakvoće svih tržišnih resursa sa oba interesa ako se usklađuju vraćaju standard i zdravstveni status pojedine nacije. Dakako postoje interesi koji ispadaju iz te opće šeme. To su pojedinačni interesi nekih proizvođača roba i usluga koji pokušavaju ostvariti ekstra profit plasirajući na tržište robu niže ili drugačije kakvoće od onu koju su deklarirali ili koja se od njih očekuje. Domicilno međutim relativno brzo, iako ne uvijek lako prepoznaje takove ponuđače. Situacija postaje znatno složenija u integriranim gospodarstvima kao što je Europska unija u kojima se još i danas se radi u ujednačavanju nacionalnih kriterija i prakse. Stoga su osobito posljednjih godina u Europskoj uniji kao instituciji pod sloganom "Europa potrošača. Europa vam na usluzi." sa ciljem stavljanja jedinstvenog tržišta na uslugu europskim potrošačima utvrdili su se prioriteti. To je prije svega konsolidacija postojećeg zakonodavstva, zatim gradnja informativnog sustava namijenjeno potrošačima te izgradnja pravnog sustava. To vrijedi za Uniju, a vrijedi i za sve njezine članice, sadašnje i buduće među kojima dakako će biti i Hrvatska. Zahvaljujem. Hvala lijepa. Gospodin zastupnik Željko Pavlic. Izvolite. **Pavlic, Željko (MDS)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovane dame i gospodo. Evo dopustite da se ja ukratko dakle osvrnem na Prijedlog zakona o potrošačima. Slažem se dakle da je Hrvatskoj potreban što bolji Zakon o potrošačima jer on dakle regulira itekako bitni dio života svih naših ljudi, a svima nama bi zapravo trebao interes da za one novce s kojima kupujemo određeno proizvod dobijemo upravo taj proizvod koji smo si i zaželjeli da poslije toga ne bude dakle iznenađenja što se tiče kvaliteta ili uporabne vrijednosti tog proizvoda. Ovdje je bilo riječi dakle da se ovaj zakon donosi u ovom obliku kako bi se što bolje uskladilo naše zakonodavstvo sa zakonodavstvom Europske unije. Mislim da se to mora napraviti. mislim da moramo prvenstveno ostvariti prioritete našeg zakonodavstva, tj. ovog zakonodavstva i takvog zakonodavstva u Europskoj uniji. No to ovim zakonom nije učinjeno pa se nadam da će se na tome doraditi do drugog čitanja. Naime, na što konkretno mislim? Europska unija ima druge prioritete, još u vrijeme dakle kad je ona funkcionirala kao Europska zajednica. U svojim dokumentima je govorila o tome da su ciljevi i načela zaštite potrošača dakle rangirano tako da je prvo mjesto cilja dakle ovoga, tog sustava na prvo mjesto mora biti zaštita zdravlja, zatim sigurnosti i ekonomskih interesa potrošača. Dakle, na prvo mjesto stavlja se zaštita zdravlja. U svom novom dakle zakonodavstvu sada već Europska unija dala tj. formirala je uobličila je potrošačku strategiju za razdoblje od 2002. do 2006. godine i da također na prvo mjesto stavlja. Dakle da bi potrošačka politika Europske unije trebala na prvom mjestu jamčiti osnovne zdravstvene i sigurnosne standarde kako bi kupci bili sigurni da su proizvodi koje kupuje sigurni i da su zaštićeni od nezakonitih i zlouporabnih praksi prodavača. Dakle opet imamo dakle namjeru da se jamči osnovne zdravstvene, prvenstveno zdravstvene i sigurnosne standarde. Ovaj zakon na prvo mjesto među svojim ciljevima ili među svojim svrhama stavlja pravo na zaštitu gospodarskih interesa potrošača. Svakako da je to bitno, dakle da je bitno, pogotovo danas kada su plaće kakve jesu, niske, ne govorim o mirovinama. Svatko dakle ima pravo da za taj svoj novac kupi ono i da dobije ono za što mislim da je dobro, da ne bude prevaren. Ali dakle na drugo mjesto tek se stavlja pravo na zaštitu od opasnosti za život, zdravlje i imovinu. Ja mislim da bi to morali dakle promijeniti, da bi nam prioritet trebalo biti upravo pravo na zaštitu od opasnosti za život, zdravlje i imovinu potrošača. U ovom zakonu gotovo da se ne tretira ovaj segment. Zdravlje se spominje samo, čini mi se, samo jednom riječju, dakle i to u članku 15. gdje se govori o ambalaži. Dakle gdje se govori u stavku 1. da ambalaža mora biti neškodljiva za zdravlje … /Govornik se ne razumije./ … obliku i masi proizvoda itd. Dakle govori se o ambalaži. Ne govori se ni jednom riječju i o i o sadržaju te ambalaže. A mislim da je itekako bitno dakle da je proizvod koji prodajemo neškodljiv za potrošače. Isto tako da to do drugog čitanja treba promijeniti. Pogotovo što se tiče područja ograničavanja upotrebe duhanskih proizvoda, borbe protiv alkoholizma i također borbe protiv pretilosti. Zato mislim da bi trebalo doraditi članak 18. koji govori o obavijesti u proizvodu. da proizvod, o proizvodu mora sadržavati i datum proizvodnje i rok upotrebe, a u stavku 3. dakle govori se o iznimci da se o dodatnoj obavijesti proizvodi, o proizvodu mogu dati tek ako je to propisano posebnim propisima. Mislim da to mora biti propisano također ovim člankom, člankom 18. Da na tim proizvodima moraju biti upisana različita upozorenja, da moraju o mogućim štetnim posljedicama nekog proizvoda. Mogu tu sad navesti jedan drastičan slučaj. Prošli tjedan u novinama smo pročitali, ne znam točno gdje je to bilo u Južnoj Americi o smrti jednog dječaka koji je umro zbog toga što je miješao ligh Colu i neka menta bombone. Istovremeno je konzumirao ta dva proizvoda, jednostavno je došlo do eksplozije u njegovo želucu i on je nažalost zbog toga i umro. Dakle moramo itekako biti oprezni dakle da radimo u tom smjeru. Da ne govorimo dakle da naše potrošače, ljude, pogotovo djecu zaštitimo, zaštitimo od različitih negativnih utjecaja reklama, ovdje je bilo dakle ovdje riječi, tako da isto podržavam isto nastojanje pravobraniteljice za djecu da se i njezini prijedlozi što se tiče ovog zakona također primijene. Ono što bih još htio dodati, a zapravo radi se o jednom širem kontekstu općenito našeg gospodarstva pogotovo nekih naših gospodarskih grana u Republici Hrvatskoj koje su danas u jako teškoj poziciji. Evo mogu navesti primjer tekstilne, obućarske dakle industrije. Tekstilna industrija našla se u teškoćama kada su hrvatske dućane preplavili proizvodi iz Kine, iz dalekog istoka, dućani, ti proizvodi nisu deklarirani na pravi način. Radi se o nekvalitetnim proizvodima koji na naše dakle police sigurno ne bi mogli stići i ne bi izdržali ni jednu kontrolu bilo kakve inspekcije. Ja sam predložio interpelaciju u ovom Saboru, samo da vam predložim dakle jednu točku te interpelacije. Dakle ja predlažem da se zabrani prekomjerni uvoz nisko kvalitetnih tekstilnih i obućarskih proizvoda u Hrvatsku te da se osigura da do kupca u Hrvatskoj ne smije doći proizvod koji ne prati deklaracija o kvalitetni iz zdravstvenih … proizvoda, odnosno svih njegovim sastojaka. Mislim da moramo to detaljnije dakle i u ovom zakonu navesti. Tu prvenstveno mislim na članak 14. koji govori o ispravama koje prati proizvod. Dakle s jedne strane smo preplavljeni isto takvim proizvodom nekvalitetnim bez isprava, a s druge strane evo donosimo ovakve zakone. Postavlja se pitanje kako je to, dakle moramo pojačati i rad naše inspekcije. Mogu reći samo da to ne bi bio izoliran, usamljen primjer, da Hrvatska poduzima takve mjere. Ne takve mjere poduzima i Europa i Europa se upravo od uvoza, prekomjernog uvoza štiti i kontingentima dakle … /Ne razumije se./ … ali s druge strane i povećanim uvjetima koje ti proizvodi moraju imati kako bi uopće došli na nekakvo tržište. Evo samo da još pročitam također jednu od bitnih odredbi potrošačke politike koja je aktualna, jer da se utvrdi dosljedno i zajedničko okružje širom unije kako bi kupci bili sigurni glede prekograničnih kupovina itd. Mislim da bi dakle da bi u tom smislu morali dakle s jedne strane detaljnije urediti ovo i s druge strane pojačati inspekcije koje bi to kontrolirale. Hvala. Hvala lijepa. Dame i gospodo zastupnici u posjetu našem Saboru je izaslanstvo Parlamenta Češke koju predvodi gospodin Jan Hamaček, predsjednik Odbora za vanjske poslove pa ih pozdravimo.

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege ja bih svoju raspravu na ovu temu sažeo u jednoj zapravo rečenici na način da bih ovaj zakon označio ne samo zaštitom pojedinca nego kazao bih zaštita pojedinca, zaštita države, odnosno društva i obrnuto. Ispravnost i sigurnost prehrambenih i drugih proizvoda koje kupujemo kao i usluge koje nam se pružaju, postaju sve više u fokusu našeg interesa i to ne samo kada je u pitanju roba koju kupujemo kako sam kazao, nego zapravo stojimo i pred drugim upitima koliko vjerujemo da će nam neki profesionalac, liječnik, pravnik, pa čak i političar kojem se obraćamo, dati najbolju uslugu i s osmijehom. Kao da u malo što vjerujemo da ćemo dobiti na lijepe oči i kao da smo se navikli na uobičajenu uslugu, na proizvod onakav kakav jest, nerijetko sumnjive ili bolje reći slabije kvalitete, tj. kakvoće. A kada kupimo mačka u vreći, malo kome se žalimo i da se žalimo, malo tko nas razumije. I na to smo se navikli. S druge strane kad od bilo koga budemo lijepo primljeni i dobijemo uslugu koju ne trebamo dodatno platiti onda smo jako zahvalni jer smo se navikli na drugačije usluge, dostojanstvo i džep, ali i zdravlje često nam stradava kao posljedica slabosti sustava tj. neprovođenja ovog postojećeg zakona. Već smo čuli da su napredna društva ova pitanja nastojala ne prepustiti proizvoljnosti nego su ga zakonski regulirala već davno. Neke europske države su davne 73. prihvatile takvu europsku Povelju o informiranju i zaštiti potrošača s programom potrošačkih prava. Ova povelja uključuje zaštitu potrošača s financijskog stajališta, ali i prava na zaštitu od opasnosti za zdravlje, pravo na obavijest, zastupanje i edukaciju iz ove oblasti. Dakle cilj je zaštititi kupca proizvoda ili korisnika usluga neprofesionalca od onih koji proizvode i usluge prodaju i proizvode vremenom tako je i vremenom zaštita potrošača postala civilizacijska stečevina uređenih društava koji imaju visoki stupanj osjetljivosti spram pojedinca. Ne bih rekao da imam primjedbu, ali onaj element mog doprinosa u smislu poboljšanja ovog zakona, ja bih vam predložio da možda ovaj prijedlog se na određeni način uputi u Hrvatski zavod za javno zdravstvo i da se na određeni način uskladi neka pitanja kada je u pitanju regulativa o kojoj je govorio i kolega Pavlic, a vezana za čisto sa aspekta zdravlja i regulative te vrste. Konačno, Prijedlog zakona o zaštiti potrošača kao i Prijedlog odluke o proglašenju 2007. godine godinom edukacije potrošača u Hrvatskoj, držim važnim instrumentima u osiguranju svakog pojedinca, svakog građanina. Zaštititi se od iznuda, otimačine, ali i proizvoda i usluga slabe kvalitete ili biti žrtva da ne kažem reketa ove i one vrste za svakog slobodnog čovjeka ne bi smjelo biti dvojbe, osobito ne za društvo i državu. Nema dvojbe ni za ovu Vladu. Ovo je prijedlog zakona kojim se štiti pravo svakog pojedinca kako sam kazao, ali i kojim se prevenira i korupcija. Nema dvojbe ni za nas zastupnike. Zaštita pojedinca potrošača je zaštita i države i društva u cijelosti. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Gospodin zastupnik Tomislav Tomić, izvolite. Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici, gospođo pomoćnice ministra gospodarstva. Evo ja pozdravljam donošenje ovog Zakona o zaštiti potrošača i odmah na početku da kažem da je Zakon sigurno područje koje on obrađuje kompleksno i ne može se donijeti na duže vremensko razdoblje. Pa evo, od 2003. pa do danas pokazala se potreba da se taj Zakon proširi, uredi, poboljša kako bi se ostvarilo ono što je najbitnije, a to je zaštita potrošača u ovom globalnom vremenu. I ne slažem se sa pojedinim kolegama da se zakon iz 2003. nije provodio, da je to nesposobnost Vlade, nego upravo baš donošenje zakona radi njegove nedorečenosti u pojedinim mogućnostima neprovedivosti, a ne provodi se, ja bi rekao, dovoljno zato je potreba da se ide sa novim zakonom. A opravdanost njegova je zato što se 76 članaka dopunjuje, 38 članaka je novih i tek onda bih rekao da je to potreba za usklađenje sa smjernicama Europske unije, a tih 10 smjernica je u ovom Zakonu na jedan način i obrađeno. A to je upravo i cilj Republike Hrvatske da nastoji kroz svoju pravnu uređenost svih gospodarskih područja, uključujući i razvitak područja zaštite potrošača postavljajući bolju zaštitu sudionika na tržištu kako gospodarskih subjekata, a tako i potrošača u cijelosti. Želim ovdje napomenuti da zakon koji vodi brigu o zaštiti potrošača mislim da pored prava potrošača štiti se ujedno i prava i interesi trgovaca jer se jasnije nego do sada formuliraju obaveze trgovaca što ih ujedno štiti od ponekad i apsurdnih zahtjeva. I tu se slažem sa raspravom gospodina Kovačevića koji je upozorio na to i mislim da je sada i u obrazloženju teksta se kaže da u biti na temelju prošlog Zakona upiti su stizali prvenstveno od trgovaca a vrlo mali broj od potrošača. I sad mislim da je ovo ipak jedan pomak naprijed u reguliranju prava potrošača, a samim tim i trgovcima će biti lakše raditi. Ja bi htio dati doprinos u svojoj raspravi na neki način Zakonu o zaštiti potrošača, osnovali smo i Nacionalni program zaštite potrošača, Vijeće za zaštitu potrošača, savjetodavno tijelo ministra, udruge potrošača kojih u Republici Hrvatskoj sada ima 23. I evo u raspravi smo čuli i učešće i sudjelovanje jedinica lokalne samouprave. Evo, 9 udruga od Splita, Šibenika, Solina, Zagreba, Varaždina, Pule, Zadra dobile su i prostore za rad od svojih gradova, jedinica svoje lokalne samouprave. Ima udruga koje imaju i vlastite prostore, osnivaju se udruge, rade na sve načine. Znači ipak 23 udruge ipak je jamstvo da se vodi dovoljna briga kako pored Vlade, nas i svih koji su zakon napravljeni, evo i udruge imaju svoj prostor u svijetu. Ovdje bi htio napomenuti što se tiče ovih diskusija oko cijene, novi zakon dolazi, prije je zakon bilo da mora biti na proizvodu, na svakom proizvodu odnosno ambalaži i na prodajnom mjestu. Novi Prijedloga zakona predlaže riječ: "ili". Evo, ja mislim da je specifičnost svih proizvoda koji se nude na tržištu možda ne bi bila loša formulacija i molim zakonodavca da vidi mogućnost da stavimo "i/ili". Ovisno o specifičnosti proizvoda koji se nalaze jer ipak govorili smo tu o povećalima i o svemu. Ipak ona ispitivanja koja kažu da je naših 20% potrošača na neki način educirano svojim pravima. Ja ipak mislim da je to puno, puno veći broj potrošača. Vjerojatno ne znaju sve zakonske odrednice međutim sigurno da poznaju svoja prava u zaštiti što se tiče odnosa sa trgovcem, Isto tako promjene na deklaraciji. Činjenica je da su deklaracije na pojedinim proizvodima zaista male, nije propisana veličina. Međutim isto tako je činjenica da apsolutno na sve proizvode se jednostavno deklaracija deklaracija ili novi naziv, obavijest o proizvodu i ne može staviti. Znači on ipak mora biti na vidljivom mjestu, na polici, itd. Ima proizvoda koji jednostavno ne mogu na sebe dobiti deklaraciju gdje će biti apsolutno sve o proizvodu, naziv, sjedište, datum proizvodnje, rok uporabe, zemlju porijekla, tip i model, itd. Jednostavno je nemoguće tako da ipak taj obavijest o proizvodu isto tako ima prostor prostor na policama. A u svakom slučaju osnovna intencija iz Zakona je da potrošač bude upoznat sa onim što kupuje. Isto tako što se tiče, poboljšanje su ove odredbe o pružanju i korištenju javnih usluga. Tako da ja se ovdje slažem da u sudskom postupku, znači, ako se pokrene sudski postupak za jedan … /Govornik se ne razumije./ u svakom slučaju ne bi smio davatelj usluga obustaviti dalju isporuku, ali sa, hvala Bogu, samo u slučaju sudskog spora, a ne ako se ne plati, itd., što je bilo riječi. E onda davatelj usluga usluga postupa po onome kako mora i kako mu nalaže i njegova poslovna politika i sve. Ovdje isto tako u Zakonu je dobro definirano da proizvodi koji imaju nedostatak uz jamstvo, itd., da jednostavno potrošač ima pravo da to zamijeni u trgovini, a ne da ga trgovac ili davatelj usluga šalje preko jamstva, garancije kod proizvođača, kod servisera, itd. bez obzira koliki je to teret trgovcu on mora imati ispravnu robu, odnosno robu ono što jamstveni list i kaže, odnosno deklaracija što kaže takva roba mora i biti. I na neki način i on kod nabave i preuzimanja robe ima svoju obavezu i odgovornost. Povećanje ovlasti inspektorata mislim da ćemo sa sadašnjim Gospodarskim inspektoratom kojih ima negdje 600 uposlenih, ali isto tako i pored inspektora rada, elektroenergetskih i rudarskih inspektora, ali isto tako i preko ostalih ministarstava i njihovih inspektorata, sanitarnih inspekcija, veterinarske inspekcije, u svakom slučaju moći i dobiti prostor za provedbu ovog zakona na terenu, među potrošačima. Tako da mislim da ovaj broj zaista svih inspektora može u svakom slučaju sa poboljšanim odrednicama ovog Zakona svoj posao zasigurno dobro obavljati. A i ono što sam na početku rekao, Zakon nije za veliko vremensko razdoblje. Tako da, evo, hvala Bogu da smo 2003. i uveli taj zakon i brigu o potrošačima. Mislim da će iz godine u godinu ta briga biti veća, a mi svi skupa i sposobniji u svakom slučaju i knjiga žalbe kako bi i trgovci operativnije mogli odgovarati ono što im zakon nalaže. Evo, novim Zakonom o zaštiti potrošača predviđeno je i da školski program i osnovnog i srednjeg školovanja, i trebaju se održavati osnovna znanja, obavezno na pravima i zaštite potrošača koja će omogućiti mladima da razumiju potrošačka prava. Mislim da što se tiče i djece i mladih veliku ulogu u ovome svemu imaju njihovi potrošači, njihovi roditelji, njihove obitelji, itd. Tako da ne bacimo sve i na zakonodavce i za one koji provode da na neki način mislim da je tu velika uloga i u obitelji i evo ove godine će biti vjerovatno donešena odluka o godini za potrošače i mislim da ćemo do jeseni biti spremni u novu školsku godinu u nastavni program i kao što je kolega Korenika ako se ne varam idu besplatni učenici, mislim da ćemo do tog vremena biti sposobni i u škole napraviti edukaciju mlađi naraštaji znaju svoja prava kao potrošači. Isto tako pozitivna stvar je ne samo sudovi da štite prava potrošača nego evo tu su i sudovi sudovi časti pri Obrtničkoj komori, pri Gospodarskoj komori mislim da ovaj Zakon ide u dobrom pravcu, a sve ove i konstruktivne primjedbe, isto tako i što se tiče nomotehničkih grešaka mislim da će zakonodavac imati dovoljno vremena do drugog čitanja usvojiti ih i da u drugom čitanju donesemo

Nadalje, da je netočno da se zakon ne provodi zbog krivnje Vlade. Znate, ako je po zakonu potrebno donijeti nacionalni program zaštite potrošača, a Vlada ne predloži u određenom u zakonom predviđenom roku taj nacionalni program tko je onda kriv? Vlada. ako se predvide sredstva u proračunu za provedbu politike zaštite potrošača, a ta sredstva budu utrošena tijekom godine sa 2,6 ili 2,72% pa tko je onda kriv za neprimjenu zakona? Pa naravno Vlada je kriva. Dakle, nisu to naše insinuacije kolega nego smo željeli ukazati na potrebu zaštite potrošača, ali ne samo deklarativnim donošenjem zakona i na taj način formalno pravno udovoljavamo zahtjevu Europske unije, jer nama ne treba zahtjev Europske unije jer je to obveza i potreba naših građana. Dakle, donesimo zakon koji ćemo provoditi ne zbog Europske unije, nego zbog naših građana. Hvala. To je vaše mišljenje. Mišljenje na mišljenje i ne traže se krivci jer nije parnica, nego se raspravlja. Replika, gospođa Marija Lugarić. Izvolite. **Lugarić, Marija (SDP)** Poštovani kolega, koliko god se ja slagala s vama da u naše škole trebamo uvesti edukaciju i oko zaštite potrošača vi ste u svom izlaganju naveli da se nadate da će to biti od početka iduće školske godine ako sam dobro shvatila ono što ste vi govorili. Koliko god ja osobno i mi svi ostali voljeli da tome zaista i bude tako to naprosto neće biti moguće obzirom da smo imali priliku za inovaciju vođenja novih sadržaja u nastavni plan i program, obzirom da je novi nastavni plan i program donesen i objavljen u "Narodnim novinama" 16.9. ove godine, dakle prije svega tri mjeseca program se ne mijenja iz godine u godinu, on traje nekoliko godina, najmanje 5 ili 6 ili 7 ili 8. Prema tome, dok se ne inovira program, a upravo smo ga prije tri mjeseca inovirali to neće biti moguće uvesti i meni je donekle žao što ministar Primorac i cijela ekipa iz ministarstva nije u ovaj novi nastavni plan i program uvela sve te nove inovativne, integrativne sadržaje kao što je i program zaštite potrošača kao i mnogi drugi programi i moj i vaš o čemu se mislim svi ovdje skupa slažemo negdje doći i do Ministarstva znanosti da u nekakvom idućim promjenama programa onda zaista uvedemo i te novije inovativne, integrativne sadržaje. Hvala. Hvala. Odgovor, gospodin Tomić. Izvolite. **Tomić, Tomislav (HDZ)** Hvala lijepo. U svakom slučaju, ja sam izrazio svoje vjerovanje da ćemo od iduće godine već imati prostora i u osnovnom, školskom i srednjoškolskom obrazovanju i za ovu tematiku pa ako ovaj Zakon na neki način, da je zabranjeno reklamiranje, agresivno reklamiranje oko škola, oko vrtića, oko dječjih domova itd. pa nije sigurno da ne mogu vjerovat da je samo školski program tako usko jer jednostavno jedno na drugo se veže, a neke stvari se vjerovatno mogu donijeti i uredbom Vlade Republike Hrvatske tako da prije ovog Zakona kako će donijeti uredbu itd. ide zakon onda ja vjerujem da može, S druge strane da li mora biti jedna riječ baš ili sat itd. Svaki profesor, svaki učitelj sigurno vodi brigu o svojoj djeci pa na neki način će sugerirati, savjetovati i educirati dijete da ne nasjeda na neke reklame, kupovanje proizvoda itd. Evo, u tom smislu ja ipak vjerujem da ćemo najesen dobiti i taj prostor i da će molim lijepo i odgovornost i od teta, učitelja i profesora biti veća i u skladu sa ovom jer su i oni potrošači. Eto, Hvala lijepa. 5 minuta u ime kluba HSS-a, gospodin Ante Markov. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospođo pomoćnice ministra gospodarstva, kolegice i kolege. Dozvolite da se nastavno na već iznesena stajališta kluba HSS-a pokušam očitovati

iz razloga što se nalazimo pred prvim čitanjem, a vjerujemo da se do drugog čitanja može ovaj Prijedlog Zakona o zaštiti potrošača svesti na onu mjeru koja je i ciljana, a to je činjenica da zaštita potrošača je prije svega stečevina suvremenog civiliziranog svijeta, svijeta koji ima uređene tržne odnose, svijeta koji zahtijeva stalno praćenje i prilagodbu svom tržišnom instrumentu. Novine koje su uvedene u ovom Zakonu u prvom čitanju, a koje obuhvaćaju vrlo važna poglavlja koja su nastala kao rezultat jačanja tržišnih instrumenata u Republici Hrvatskoj ipak bi valjalo kod drugog čitanja preciznije sagledati radi upravo načina na koji će se provesti realizacija primjene ovog Zakona. Naime, još onim Zakonom od 2003. godine Zakonom o sigurnosti proizvoda i Zakonu o zaštiti potrošača postojali su dobri elementi koji su trebali potrošače zaštititi. Činjenica da se to i na neki način i ne događa još uvijek postoji puno razloga, puno zahtijeva raznih udruga, posebno udruga potrošača koji ukazuju na razloge zbog kojih je potrebno osnažiti instrumente provedbe i ovog Zakona sadašnjem mislim, ali i ovog novog koji se donosi. Naime, svjedoci smo da gotovo redovito roba koja dolazi iz inozemstva i nije one kvalitete koja zatiče kupce u tim zemljama odakle roba dolazi. Naime, na zagrebačkom sudu postoji jedan vrlo interesantan slučaj u kome je jedan kupac tužio tvrtku gdje je kupio robu, jedan deterdžent da kvaliteta tog proizvoda nije na razini kvalitete koja je deklarirana. I sud je udovoljio zahtjevu i kazao da je to uistinu tako. Prema tome, imamo puno razloga vjerovati da se u Hrvatskoj upravo na razini uvozne robe događa nesrazmjer kvalitete cijene i onog što je deklarirano. Upravo je zadaća ovog zakona da to spriječi. Sad se postavlja pitanje gdje spriječiti i gdje provesti kontrolu zaštite potrošača. Da li na granici, da li je to primjenom propisa ili dobivanjem certifikacijskih maraka? To je nužno ostvariti svugdje. Ja bi se kratko referirao na jedan problem koji se javlja u članku 28. a koji govori o obavezi trgovca koji zahtjeva ili uvjetuje kupnju proizvoda ili pružanje usluga s predujmom odnosno načina na koji će se to reflektirati na turističke agencije. Naime, ukoliko se doslovce bude tumačio ovaj zahtjev poskupit će turističke usluge organiziranog turističkog prometa što naravno nije dobro. I drugi razlog kod time sharinga, mislimo da s obzirom da hrvatsko pravno zakonodavstvo nije imalo takav način vremenskog korištenja kapaciteta ili nekog objekta u svom pravnom sustavu da bi bilo bolje da se ide sa posebnim zakonom o time sharingu ili vremenskog korištenja. Iz razloga što je to u zapadno europskim zakonodavstvima uistinu posebno riješeno i to je vrlo jedan osjetljivi materijal i jedna novina na tržištu nekretnina ali i novina na tržištu usluga koja učestvuje danas u svijetu sa preko 15 do 20%. Prema tome, radi se o jednoj novini koja će i u Hrvatskoj doseći jednu vrlo ozbiljnu razinu kada ga opet pravno nećemo moći pratiti. Prema tome, time sharing bi trebalo i u skladu sa direktivama Europske unije vratiti kao zasebni pravni instrument i pokušati ga riješiti da ne bi u budućnosti, a već sada postoje određeni oblici oblici korištenja time sharinga i u hrvatskoj praksi. Zbog toga eto, klub HSS-a predlaže se da se do drugog čitanja razvidi, razjasni i jasnije postave ove novine koje su dobre, koje su na neki način već aktualizirane na hrvatskom tržištu da bi se mogao postići temeljni cilj a to je zaštita svih potrošača. Hvala lijepa.